gospođe i gospodo na galeriji, kolegice i kolege zastupnici. Kada bi ova interpelacija po odgovornosti Vlade Republike Hrvatske za stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Republici Hrvatskoj zbog odstupanja od politike utvrđene programom Vlade Republike Hrvatske o mandatnom razdoblju 2003. do 2007. godine. Sukladno članku 195. Poslovnika 17 zastupnika podnijelo je interpelaciju. Vlada Republike Hrvatske dostavila je izvješće koje ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja poštovani zastupnik Željko Pavlek, Pavlic će dodatno obrazložiti interpelaciju. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovane dame i gospodo. Evo dopustite dakle da vam predstavim Interpelaciju o odgovornosti Vlade Republike Hrvatske za stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Republici Hrvatskoj zbog odstupanja od politike Vlade utvrđene programom Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2003.-2007. godine. Dopustite da i izrazim dakle zadovoljstvo što ovoj raspravi prisustvuje i ministar gospodarstva. Mogli bismo reći treći čovjek koji je do sada nedostajao dakle u aktivnostima da se pokrenu inicijative za spas ili za poboljšanje stanja u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Republici Hrvatskoj. Jer su svih ovih proteklih godina i sindikati i poslodavci pa i ja kao saborski zastupnik tražili dakle da se sastanemo. Da se sastane tripartitno tijelo i da donese plan razvoja, plan spasa za obućarsku industriju kao što je bilo, kao drugim državama. Nažalost to do sada nije bilo ostvareno ali nadam se dakle da barem ako ništa drugo ovo danas prvi korak u tom smjeru. Mi smo dakle predložili ovu interpelaciju nezadovoljni dakle ostvarenjima koje si je ova Vlada sama zadala u svom planu i programu Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2003. do 2007. godine. Pa što u tom planu stoji što je bitno dakle za ove naše grane gospodarstva? Dakle u tom programu kao prvi prioritet navodi se da će Vlada poduzimati stalne napore i predlagati cjelovita zakonska i druga rješenja radi osiguranja optimalnog ozračja za razvoj gospodarstva i društva u stabilnim i predvidivim uvjetima. Glavna je zadaća Vlade i vodećih političkih čimbenika vratiti stabilnost društvenog života svima i osigurati domaćim i stranim poduzetnicima predvidivost sustava čime će se osigurati pouzdanost i planiranje. Također pod točkom 5. navodi se da će «Vlada stvarati uvjete za povećanje bruto domaćeg proizvoda. Plan Vlade će razraditi mjere poticaja i druge instrumente koji bi povećali opću dinamiku proizvodnje, smanjili nezaposlenost i povećali životni standard. Stimuliranjem svih oblika poduzetništva povećat će se izvoz, potaknuti razvoj regija i strategijskih sektora gospodarstva. Povećati konkurentnost domaćeg proizvoda, održati stabilnost nacionalne valute te da Vlada smatra da povećanja domaće proizvodnje mora postati nova poticajna nacionalna ideja vodilja u zemlji u razdoblju koje je pred nama.». Evo završen citat. Po našem mišljenju nažalost ovi zacrtani prioriteti se ne ostvaruju, a posebno se to odnosi na tekstilnu i obućarsku industriju u Republici Hrvatskoj. To isto priznaje i Vlada u svom izvješću na ovu Interpelaciju kada navodi, citiram: «U razdoblju od 2000. do 2005. godine prerađivačka industrija ostvaruje stalni rast dok za isto razdoblje tekstilna i obućarska industrija bilježi stalni pad.» Također u izvješću se navode: «Budući da je proces restrukturiranja i razvoja ovih grana dugotrajan i kompleksan proces do sada provedene mjere i aktivnosti nisu postigle dovoljne rezultate za sveobuhvatno restrukturiranje i konkretnost hrvatske tekstilne i obućarske industrije na tržištu.» Dakle mi se tu s Vladom slažemo. Vlada sama potvrđuje dakle da u ovom prošlom razdoblju nije poduzela mjere koje bi pomogle dakle oporavku, daljnjem rastu tekstilne i obućarske industrije. Nažalost to je utjecalo na određene gospodarske parametre vezane uz ove grane industrije. Što je s izvozom? tekstilna grana ima izvoz od recimo oko 4 i pol milijarde kuna što je činilo 11,1% ukupnog hrvatskog izvoza. Obuća i koža dakle imala je izvoz od milijardu i 100 milijuna kuna ili 2,9% od ukupnog izvoza. Znači tu je negdje izvoz oko 14% ukupne, u 2004. već imamo pad. Izvoz tekstila je 4 milijarde i 300 ili 9%, obuće milijardu i 800, milijun ili 2,2%. U 2005. izvoz tekstila je ispod 4 milijarde. 3 milijarde 877 milijuna ili 7,4%. Izvoz kod obućarske industrije milijardu i 58 milijuna milijuna kuna ili on je pao na 2%. Što je s indeksom industrijske proizvodnje? Ako nam je orijentacija 2000. godina, ako nam je indeks u 2000. godini 100 onda imamo podatke da je 1995. godine indeks industrijske proizvodnje bio 127,7. A 2005. indeks industrijske proizvodnje je 70. Za obuću indeks industrijske proizvodnje u odnosu na 2000. je 75. Dakle radi se o smanjenju indeksa proizvodnje i to je trend koji je kontinuiran i koji je u stalnom padu. Što se tiče zaposlenosti 2000. godine u sustavu tekstila dakle i obuće bilo je zaposleno ukupno 44 tisuće ljudi.

Dakle vidimo da je i u tome, tome ima velikih problema. Posebno su zabrinjavajući podaci što se tiče prosječnih neto plaća. Zadnji podaci govore nam npr. da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj u studenome 2006. godine, u Republici Hrvatskoj U proizvodnji tekstila je 2 tisuće 829, proizvodnji odjeće 2 tisuće 438, u obradi kože 2 tisuće 467. Tu napominjem da je riječ o prosječnoj plaći. U taj prosjek su uračunate i plaće i menadžera i rukovodstva dok se plaće radnika i radnica koje rade u tim sustavima kreću negdje oko 2 do 2 i pol tisuće kuna za puno radno vrijeme, za radno vrijeme, dakle, pod normom, za radno vrijeme koje se radi i noću, koje se radi često i subotama i nedjeljama. Mislim da je to sramotno da to moramo čuti danas u Hrvatskom saboru i da svi imamo obaveze i dužnost, prvenstveno moralnu obavezu, da to u što skorijem roku i promijenimo. Iz ovih podataka vidjeli smo dakle da je tekstilna i obućarska industrija, da su one izrazito izvozno orijentirane industrijske grane i to grane koje 90% svojeg kapaciteta zapošljavaju na izvoznim poslovima, pretežito poslovima dorade. No posljednjih godina njihova je proizvodnja izložena snažnoj konkurenciji zemalja dalekog istoka s kojom se zbog niskih cijena i na domaćem i na inozemnom tržištu sve teže nose. Uz ostalo dakle, u članku 49. Ustava Republike Hrvatske ističe se da je država dužna poticati gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brinuti se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. Mi mislimo, dakle, da to također nije slučaj, da je tu isto ravnoteža narušena. U Hrvatskoj je u 2005. godini u tekstilnoj industriji bilo zaposleno 38 tisuća radnika. U najvećem broju žena od kojih je čak 80% zaposleno u 6 županija sjeverozapadne Hrvatske. Tu je najveća koncentracija, ali je gotovo da nema županije ili nema županije u Republici Hrvatskoj gdje nema ili gdje nije bila nažalost razvijena tekstilna i obućarska industrija. Od Imotskoga, Rijeke, Karlovca, Vukovara, Osijeka, itd. Nažalost, mnoge od tih firmi su propale, prestale su proizvoditi i na nama je dakle da pokušamo očuvati ono što je ostalo. Dopustite tu samo nekoliko riječi o ovoj činjenici da je u ovoj industriji, dakle, zaposleno preko 80% žena. Evo upravo danas na vijestima, na HTV-u čuo sam također i vijest da će žene, radnice zaposlenice u američkoj trgovačkoj firmi "Wollmarket" tužiti tu istu firmu zato jer su diskriminirane i po tome što dobivaju niske plaće i po tome što ne mogu napredovati. Ja mislim da i ove naše radnice u tekstilno-obućarskoj industriji imaju pravo tužiti i firmu i državu kako bi ostvarili svoja prava na ravnopravnost. Npr., što se npr. dešava s poticajima. Država je tokom ovih nekoliko godina odvajala, prošle godine 2005., 2007. po 20 milijuna kuna za pomoć tekstilnoj i obućarskoj industriji. 20 milijuna kuna. Istovremeno brodograđevna industrija dobivala je 500 do 600 milijuna a i sad čujemo, dakle, da se ide u restrukturiranje, u sanaciju sa nekih 6 do 7 milijardi kuna. Samo da napomenem da mi, regionalne stranke, nismo za pomoć bilo kojoj grani industrije. Treba pomoći brodogradnji, treba pomoći i trgovini namještaja, ali treba pomoći i tekstilu i obući. Dakle, da svi imaju isti tretman. E sad, kad bi podijelili sredstva, dakle, za poticaje po broju zaposlenih u tim granama ispalo bi npr., ovo nam isto može poslužiti kao dakle činjenica za razmišljanje. U 2006. godini tekstilci i obućari dobili su 20 milijuna kuna. Kad bi to podijelili po zaposlenom na 38 tisuća kuna, to bi bilo poticaj s 526 kuna po zaposlenom. U brodogradnji od 2006. godini dobili su 500 milijuna kuna. Kad bi to podijelili sa 12 tisuća po radniku poticaji bi bili 41 tisuću kuna. Evo, malo razmislimo o ovome. Dopustite mi, dakle, kao i predsjednik MDS-a da upozorim na stanje u Međimurskoj županiji jer je Međimurska županija županija koja je najviše ugrožena, dakle, s mogućim problemima u ovim granama industrije. Dakle, posebno je teško stanje u Međimurskoj županiji gdje u 2005. godini od ukupno 22 tisuće zaposlenih njih 5 tisuća 150 ili 23% ili svaki četvrti bio zaposlen u tekstilnoj i obućarskoj industriji. Plaće radnika u tim djelatnostima su iznosile 50% prosječne plaće u državi. Prosječna neto plaća u tekstilnoj industriji iznosila je 2 tisuće 437 kuna, a u obućarskoj tisuću 963 kune. Iz toga proizlazi da je struktura međimurskog gospodarstva takva da praktično svaki četvrti zaposlenik radi u tekstilnoj i obućarskoj industriji. To je gorući problem za čije rješenje moramo pronaći gospodarsku snagu i političku volju. U protivnom će nastati situacija u kojoj će različite obaveze prerasti mogućnost poduzeća i ugroziti njihovo njihovo poslovanje. Sindikati upozoravaju da imamo godinu, godinu i pol dana, dakle, da pokušamo nešto napraviti inače će biti prekasno. Ne treba dakle ni spominjati kakve bi katastrofalne socijalne posljedice izazvala propast ovih grana industrije, osobito za ovaj dio Hrvatske. No Vlada Republike Hrvatske nije prema tekstilnoj i obućarskoj djelatnosti do sada po našem mišljenju pokazala dovoljan interes. njen bi se odnos mogao ocijeniti neshvatljivo pogrešnim i neodgovornim za razliku od nekih drugih industrijskih grana, to sam ilustrirao određenim primjerima, kojima država daje snažniju potporu. Kao npr. brodogradnji koja zapošljava znatno manji broj radnika ili pojedinim poljoprivrednim tvrtkama, ili drvnoj industriji koja godišnje dobiva 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava, dakle tekstilna i obućarska industrija prepuštene su same sebi što je suprotno ustavne obaveze državi iz članka 49. da osigurava svim poduzetnicima jedan pravni položaj na tržištu. Predstavnici tih grana upozoravaju da je obzirom na trenutačnu situaciju nemoguć nastavak poslovanja bez žurne državne pomoći i podrške. Oni ističu i primjere nekih zemalja kojima je intervencijom države omogućen opstanak tih industrijskih grana, prvenstveno mislimo na Belgiju. Tako je dakle npr. Belgija uložila 2 milijarde eura u sanaciju tekstilne industrije, a rezultat takve odluke da belgijska tekstilna industrija danas ima 50 tisuća zaposlenih. sam dakle upozoravao nekoliko puta zastupničkim pitanjem na ovaj problem, uputio sam otvoreno pismo predsjedniku Vlade, uputio sam pismo ministru dakle da organiziramo sastanak sa sindikatima poslodavcima. Na žalost od toga za sada nije bilo ništa. Ono što je ovdje bitno za istaknuti da su socijalni partneri u ovim industrijskim granama, znači sindikat tekstila, obuće, kože, gume hrvatske, a također a također uz suradnju udruge poslodavaca iz ovih grana da su oni već učinili brojne napore na poticanju promjena radi povećanja konkurentnosti na način koji je presedan i pozitivan primjer kako se socijalni dijalog može koristiti kao proces kreiranja kreiranja znanja potrebnog industrijama da unaprijede sve svoje tržišne pozicije. Sindikat tekstila obuće, kože, gume hrvatske u ove aktivnosti uključio također i stručnjake iz Belgije te je organizirao više stručnih skupova na temu restruktuiranja koji su bili dobro posjećeni od strane poslodavaca i njihovih udruga. Socijalni akteri izgradili su 2003. godine strategiju razvoja industrija tekstila i obuće, dakle tu je ta strategija koja postoji od 2003. godine, koja je bila na klupama nekoliko ministara, na žalost od te strategije nema ništa. Vlada najavljuje dakle da će ona sama napraviti tu strategiju, ali mislim da se neće bitno razlikovati od ove tu strategije, a izgubili smo dragocjeno vrijeme. socijalni partneri sklopili su ugovor o selektorskom socijalnom dijalogu i strateškom partnerstvu i to još 1. prosinca 2005. godine. Taj ugovor potpisali su gospođa Marija Šutina predstavnica udruge poslodavaca tekstilne i kožne obuće industrije hrvatske i gospodin Josip Zidanić u ime sindikata tekstila obuće, kože, gume hrvatske. Ovdje kao što vidite fali jedan potpis. Zašto ga nema? Dakle, ovaj ugovor je prvi ugovor takve vrste ne samo hrvatske, u Hrvatskoj nego i izvan njezinih granica. No, evo sad smo se bavili analizom dakle i sada vidimo što mi u ovoj našoj našoj interpelaciji i nudimo. Dakle, nudimo određene zaključke za koje mislimo da ako će biti usvojeni da će u kratkom roku promijeniti politiku i odnos prema tekstilnoj i obućarskoj industriji, očuvati radna mjesta, povećati izvoz je li tako i u krajnjem slučaju dakle povećati i plaće onih koji rade u tom sustavu. Dakle, predlagatelji interpelacije predlažu 8 točaka i nama je dakle bitno osim toga da li će ova interpelacija biti prihvaćena ili ne od većine da se barem neke od ovih točaka nađu u programu Vlade i da ih Vlada primijeni. Prva točka za koju mi predlažemo dakle da to je saniranje tekstilne i obućarske grane u Republici Hrvatskoj iz državnog proračuna prema rješenjima kakva su se primijenila u Belgiji i kakva se primjenjuju i u Hrvatskoj. Iz državnog proračuna i sada se sanira se brodogradnja. Znači nema izuzetaka zašto to ne bi bilo i prema tekstilu i prema obući. Mi smo za sanaciju cjelokupne naše industrije jer mislimo da je i tu hrvatski potencijal ka bržem i kvalitetnijem i ubrzanijem razvoju. Što je bitno za ovaj belgijski plan? Pa bitno je to da su se u Belgiji dogovorili dakle i Vlada i sindikati i poslodavci da će u roku od 5 godina određenim mjerama pokušati spasiti belgijsku tekstilnu i obućarsku industriju. To se srećom kod njih i desilo. Koji su bili glavni ciljevi dakle te njihove koncepcije? Konsolitirati zaposlenost, razvijati prodaju proizvoda belgijske tekstilne industrije, smanjiti troškove, poboljšati belgijski imidž itd., dakle ali pročitat ću samo glavne točke odluke o petogodišnjem programu za tekstil i konfekciju koja je odobrena 1980. godine. 1. točka, nju ću pročitati, Vlada i socijalni partneri u tekstilnoj industriji i konfekciji odlučili su na okruglom stolu maksimalno podržati svatko na svom području nacionalni napor u koji se ulaže da bi tekstilni sektor ojačao i bio unaprijeđen. Oni su proglasili neku vrstu elementarne nepogode za taj sektor. Zbog toga okrugli stol odobrava petogodišnji program za prestruktuiranje belgijske tekstilne industrije i konfekcije kojega u ime Vlade na okruglom stolu predočio ministar za gospodarske poslove. Tu se sad govori o glavnim ciljevima, glavnim kriterijima, govori se što će belgijska Vlada primijeniti na međunarodnom planu, što će se dakle napraviti na nacionalnoj razini, tu se prvenstveno dakle govori na financiranje, pripremanje financijski dio plana, komercijalni dio plana, socijalna pomoć, opće mjere, financiranje i doprinos drugih strana zainteresiranih za ovaj program, no o ovome će možda biti više riječi i kasnije. 2. točka, u pregovorima se Europskom unijom treba tražiti i zatražiti prijelazni period za provedbu mjera za saniranje ovih industrija. Ne znamo da li je to napravljeno. Izvoznicima priznati putem stimulacija priznatu godišnju inflaciju na razini Republike Hrvatske, a u visini vlastite ostvarene fakturirane realizacije. Stimulacije se priznaju temeljem priložene dokumentacije za zadnje tri poslovne godine. Četvrto. Selektivno pristupiti povlasticama za strane ulagače koji ne posluju prema modelu organizacijske društvene odgovornosti jer strani ulagači u velikom broju slučajeva uopće ne donose nova znanja i tehnologije već u Hrvatskoj rade doradne poslove pa nisu do nelojalna konkurencija domaćim proizvođačima, budući da često posežu za kršenjem prava radnika i sindikata povećavajući Peto. Vratiti zakonsku odredbu prema kojoj HZZ-o snosi troškove bolovanja koja traju iznad 30 dana. Znamo dakle, da je većina zaposlenih da su žene. treba zabraniti prekomjerni uvoz nisko kvalitetnih tekstilnih i obućarskih proizvoda u Hrvatsku te osigurati da do kupaca u Hrvatskoj ne smije doći proizvod koji ne prati deklaracija o kvaliteti i zdravstvenim implikacijama proizvoda odnosno svih njegovih sastojaka. Sedmo. Priznati kao bez porezni trošak one troškove koje hrvatski proizvođači poduzimaju radi uvođenja sustava upravljanja kvalitetom radi izobrazbe menagementa i usavršavanja znanja i sposobnosti zaposlenih. Osmo. Trgovačkim društvima prema kojima postoje tražbine zbog neplaćenih poreza i doprinosa reprogramirati ove obaveze na rok od najduže tri godine u kojem vremenu rad uprave ovim društvima trebaju nadzirati predstavnici koje imenuje Vlada. Po našem mišljenju ove mjere omogućile bi izlaz iz krize i kontinuitet uz postojanja za većinu postojećih poduzeća koje se bave tekstilom i obućarstvom. Evo, poštovane dame i gospodo, ja sam predstavio ovu našu interpelaciju i pozivam vas dakle kao prvo da se uključite u raspravu. A kao drugo, da podržite ovu našu interpelaciju, da osnažite zahtjeve svih onih koji rade u tekstilu i obući kako bi se situacija što prije preokrenula. Hvala lijepa. Hvala. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić, obrazložiti izvješće Vlade povodom interpelacije. Izvolite ministre! Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Evo sve vas najljepše pozdravljam, posebno pozdravljam evo i na galeriji predstavnike Sindikata tekstila, kože i obuće s kojima surađujem tri godine i koji su po, to su njihove riječi, po prvi puta od kada je ova Vlada došla u svom resornom ministarstvu i u ovoj Vladi, vidjeli partnera koji zaista ozbiljno želi i pokušala riješiti poteškoće koje postoje u tekstilnoj industriji. Vlada Republike Hrvatske ne nalazi osnova za interpelaciju odgovornosti Vlade za stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Republici Hrvatskoj koje smo obrazloženje u ime grupe saborskih zastupnika čuli sada, upravo iz razloga što je ova Vlada i temeljem svog programa za mandatno razdoblje, četverogodišnje mandatno razdoblje i temeljem svih strateških dokumenata koji su izrađeni ili koji se izrađuju itekako jasno kazala da želi u Hrvatskoj potaknuti gospodarski razvoj koji je temeljem između ostaloga i na jačanju industrije, industrijske proizvodnje a važan segment u industrijskoj proizvodnji Republike Hrvatske svakako je tekstilna, kožarska, obućarska industrija. Prema tome, o proizvodnji, o industriji puno puta je i Vlada i ja kao resorni ministar istupao u javnosti govorio i, puno zakona koji se dotiču proizvodnje, poticanja proizvodnje, ulaganja u proizvodnju su donešeni upravo sa ciljem i sa željom da se ojača naša industrija, industrijska proizvodnja da proces koji smo imali do 1995. godine a to je deindustrijalizacija u Hrvatskoj, da ga preokrenemo sa jednim snažnijim neću reći reindustrijalizacijom jer je to možda malo izraz koji ne treba koristiti. Prije bih rekao obnovom i razvojem industrije u Hrvatskoj kao temeljem gospodarskog razvitka, kao temeljem stvaranja novih radnih mjesta a to je ono što čini mi se svi jasno želimo. Prema tome, ako gledamo o strateškim dokumentima koje je hrvatska Vlada donosila do sada i ako govorimo o programu za mandatno razdoblje i o osnovama i smjernicama tog programa onda treba spomenuti jedan strateški dokument koji je Vlada donijela prošle godine a to je strateški okvir za razvoj 2006., 2013. godine kojim su uređena temeljna načela i opći ciljevi gospodarske industrijske politike u Republici Hrvatskoj, jasno polazeći od značaja prerađivačke industrije u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Dakle, 20% bruto domaćeg proizvoda i 26% ukupne zaposlenosti je prerađivačka industrija u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Važno je zato upravo ovo što vam govorim. Sve mjere koje su rađene, koje se rade i koje će se raditi kako bi se dakle obnovila, sačuvala u onom dijelu koje ima, obnovila i razvijala upravo industrija, industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj. Tekstilna i obućarska industrija su jedna od važnijih gospodarskih grana, gospodarskih djelatnosti kada govorimo o industrijskoj proizvodnji, tekstilna i kožarska i obućarska industrija jesu važne kada gledamo i učešće u bruto domaćem proizvodnu 1%. 1,1% to je dvostruko više u Hrvatskoj učešće tekstila u BDP-u BDP-u nego što je to primjerice u Europskoj uniji, u zemljama Europske unije gdje je to negdje oko 0,6%. Kada gledamo i učešće u zaposlenosti sigurno da je itekako značajna tekstilno, kožarska, obućarska industrija sa preko 33 tisuće zaposlenih itekako važan I zbog toga su upravo sve mjere koje ministarstvo poduzima, koje Vlada poduzima i usmjerene prema tome kako sačuvati ta radna mjesta, kako stvoriti uvjete da opstane tekstilna industrija. Ja sam oduvijek govorio i to je ja mislim svima dobro poznato za razliku neću špotati neke prethodnike svoje ili prethodnu Vladu ali neki su u Hrvatskoj govorili tekstil nema šansu, tekstil treba zaboraviti, ne možemo konkurirati. konkurirati. Nije točno. Tekstil niti se želi, niti se smije zaboraviti i sva ta radna mjesta koja jesu u tekstilu, koži i obući ali jasno da treba poduzeti niz konkretnih mjera i programa kako bismo stvorili konkurentne kompanije i tvrtke dakle u tom sektoru i kako bi oni opstali na tržištima, zahtjevnim tržištima Europske unije. Prije svega tekstil je 90% izvozni, tekstil je najviše usmjeren kada gledamo izvoz upravo na područje i tržište Ono što je jasno isto tako da kada gledamo strukturu i vrste poslova koji se danas u Hrvatskoj odvijaju u tekstilu onda je preveliko učešće lom poslova, doradnih poslova. Dakle važno je napraviti cijeli paket mjera koji će usmjeriti dakle naše kompanije da idu prema kvalitetnijim kvalitetnijim proizvodima, prema proizvodima koji imaju marku, koji imaju svoj brend. Prema proizvodima koji će naći svog kupca i tržište. A ne prema nekakvoj masovnoj proizvodnji i jeftinim proizvodima kojima sigurno Hrvatska ne može konkurirati pogotovo zemljama sa istoka. Ono što je isto važno za reći kada govorimo o ovoj Vladi onda je to Vlada koja je prvi puta u Hrvatskoj usvojila jedan program i to u dogovoru i razgovoru sa socijalnim partnerima i poslodavcima i sindikatima. Trogodišnji program financiranja potpore tekstilnoj, kožarskoj, obućarskoj industriji. 20 milijuna kuna za razdoblje 2005., 2006. i 2007. godina prvi put je odvojeno upravo da tim sredstvima pokušamo pomoći ono za što su ona namijenjena. Namijenjena su za razvoj vlastitih proizvoda, za obradu tržišta, novih tržišta, za usvajanje razvoja novih tehnologija, za uvođenje sustava kvalitete, za edukaciju kadrova. Dakle to su ta sredstva koja su podijeljena već dvije godine. Ova godina je treća godina podjele tih sredstava. Informacije radi u 2005. godini na natječaj se javilo 165 poduzeća. Zahtjevima je udovoljilo 114 i oni su dobili sredstva. U 2006. prijavilo se 138 poduzeća poduzeća a zahtjevom je udovoljilo 96 i dobili su dakle poticajna sredstva. Isto tako postoje niz drugih projekata kojim hrvatska Vlada, gospodarstvo u cjelini, ali time i sektor tekstila potiče i pomaže na neki način da bi podigao svoju konkurentnost prije svega a to mogu reći o projektima poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Niz projekata je i programa i besplatnih sredstava koja upravo idu na poticanje marketinških aktivnosti, na poticanje proizvodnje, uvođenje novih tehnologija. Razvoj novih proizvoda, edukaciju u poduzetništvu, razvoj klastera koje je upravo ova hrvatska Vlada snažno potaknula kao jedan oblik udruživanja poduzetnika kako bi bili konkurentni i smanjili troškove. I mogli lakše nastupati na tržištu. I tu je isto područje gdje je u tekstilu napravljen iskorak. isto želim ovdje spomenuti i reći što mislim da je vrlo važno da su tri klastera i uz poticajna sredstva vladina, dakle Ministarstva gospodarstva osnovana kada je riječ o tekstilu, koži i obući. Imamo klaster hrvatska cipela, imamo klaster hrvatske tekstilne industrije iz Varaždinske županije. Imamo klaster od Hrvatske udruge poslodavaca, također tekstilne industrije. Dakle negdje sa milijun kuna su ti klasteri održani i potaknuti u osnivanju. Jasno biti će dalje praćeni i financijskim sredstvima da bi ti klasteri jednostavno saživjeli. Isto tako treba još jednu stvar reći. Kada govorimo o izvozu a tekstil, Dakle to, taj sektor industrijske proizvodnje i našeg gospodarstva je izvozno orijentiran. Onda još jedan argument koji govori u prilog kako se ne zanemaruje taj sektor a to je dakle da u izvoznoj ofenzivi, projektu koji je prezentiran svima je jedan od klastera koji vidimo kao šansu dakle za i izvozno orijentirana poduzeća i nastup na drugim tržištem upravo je klaster tekstilne industrije. Dakle predviđen klaster koji će dakle biti iniciran, potaknut sa pozicije Vlade, komora gospodarskih, Udruge poslodavaca, osnivanje dakle a ne klaster koji se događa inicijativom samih poduzetnika. Dakle itekako želimo, razmišljamo i kanimo potaknuti i rekao bih osposobiti naše tekstilce da opstanu u vrlo zahtjevnom tržištu, ponavljam koje je i u Hrvatskoj ne samo dakle u Europskoj uniji ili na drugima tržištima. Jasno poduzima se niz mjera, usklađivanje tehničkog zakonodavstva pravilnika, svih onih što treba biti paralelno sa jasno procesom pridruživanja Europskoj uniji i pregovora ali isto tako je važno da se svi ti pravilnici donesu koji su važni i za naše tekstilce. Kada govorimo o nekim strateškim dokumentima onda dakle spomenuo sam strateški okvir za razvoj 2006.-2013. Isto tako je odmah nakon donošenja tog strateškog dokumenta krenulo se na izradu strategije razvoja industrije ili industrijske politike za upravo to razdoblje do 2012. Čak do projekcije do 2015. godine. Materijal koji je rađen dakle u drugoj polovici prošle godine. Koji je sada u jednoj raspravi sa komorama, poslodavcima koji će biti raspravljen i sa svim dakle partnerima i sindikatima i poslodavcima kroz radionice tijekom ovoga mjeseca i sljedećeg mjeseca. Dakle dokument koji u sebi sadrži ne samo strategiju industrijske politike za to naredno peto ili sedmogodišnje razdoblje nego sastavni dio te strategije je i analiza i strategija razvoja pojedinih sektora industrije u Hrvatskoj. Među tim sektorima je apsolutno sektor tekstilne industrije i kožarsko-obućarske industrije u Hrvatskoj. Dakle te sektorske analize i projekti i mjere koje će se provoditi su isto tako dakle u završnoj izradi. U tijeku ovoga drugoga mjeseca biti će i radionice. Ja sam upoznao i sindikalne partnere sa time. Materijale, dostavili smo im i biti će radionice gdje će apsolutno biti uključeno sve ono što i oni imaju za reći u izradi konačno te strategije za naredno razdoblje i isto tako je i strategija koju je inicirao i napravio sindikat 2003. godine jedna od polazišnih osnova i materijala koji će biti razmatrani zajedno sa svim onima što je napravljeno kroz i naše i naše ekonomske institute i fakultet i sve oni koji su dakle struka koja treba isto reći svoje. I poslodavce koji itekako imaju reći svoje. strategiji razvoja tekstilne industrije u Hrvatskoj biti će niz mjera i konkretnih poticaja koji će se u narednim godinama raditi kako bi se stabiliziralo stanje u tekstilnoj industriji. Kako bi ona ustvari stala na svoje vlastite noge. Od regionalnog razvoja, mjere koje se dakle i potpore koje se odnose na regionalni razvoj, na razvoj, razvojno-istraživačke programe, programe, transfer tehnologije, poticanje inovacija, razvoj tržišnih marki, program obrazovanja, stručnog usavršavanja zaposlenih, usavršavanje menagementa, poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Dakle niz konkretnih mjera. To je materijal koji će dakle vrlo skoro biti završen. Dakle nakon svih razgovora i zajedničkog dogovora sa partnerima i sindikatima i poslodavcima. Neovisno o ovim strateškim dokumentima još jedan dokaz da hrvatska Vlada ni malo nije zanemarila stanje u tekstilnoj, kožarsko-obućarskoj industriji su i mjere koje su poduzimane kako bi se pomoglo poduzećima iz tog sektora u poteškoćama. Pa ću spomenuti da smo, da je ova Vlada nešto manje od 50 ili točnije negdje oko 46 milijuna kuna svojim odlukama pretvaranja potraživanja države u vlasnički ulog pomogla i «Slogi» iz Požege i «Slavoniji» iz Osijeka i «Slogi» iz Koprivnice. Da smo državnim jamstvima, dakle ova Vlada u iznosu od 6,7 milijuna EUR-a i 50 milijuna kuna najvećoj kompaniji iz tekstilne, tekstilnog sektora to je Varteksu omogućila da ta kompanija stane na noge. Ona prvi put prošle godine ostvaruje jedan rezultat koji nije gubitak i koji dakle je stabilizirao, a koliko i što Varteks znači u tekstilnoj industriji ne treba reći. Isto tako da smo nizom

je zajedno sa udrugom poslodavaca dogovoren program saniranja tvrtki koje imaju poteškoće, a riječ je dakle i o nemogućnosti vraćanja kredita prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Ukupno to je iznos od nekih 20 milijuna kuna. Programi restrukturiranja i konsolidacije su u završnoj izradi. Tim … /Govornik se ne razumije./ … će se pomoći ali ne samo tim za sve kompanije, dakle sve ,poduzeća, tvrtke u Hrvatskoj koje imaju poteškoće biti će dakle jedan program sanacije, restrukturiranja, konsolidiranja, dakle mogućnosti da se kroz konkretne mjere omogući da premoste poteškoće koje imaju i da nastave poslovanjem koje će dakle osigurati ono što svi želimo, a to je stabilnost radnih mjesta. ovo je jedan djelić onoga svega što se radi intenzivno ove 3 godine kada je riječ o … /Govornik se ne razumije./ … obući. Prema tome Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da svih ovih navedenih razloga odbije Interpelaciju o odgovornosti Vlade Republike Hrvatske za stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji, jer upravo je ova Vlada prva Vlada koja je konkretnim mjerama se okrenula tekstilu, koži i obući, konkretnim mjerama nastoji pomoći, ali i strateško dokumentima definirati naredne godine i mjere konkretne koje će se poduzimati da se stanje u tekstilnoj, kožarskoj i obućarskoj industriji popravi. Jedan od tih, jedna od tih mjera svakako je i ono što sam spomenuo, prelazak sa doradnih lom poslova na poslove koje znače vlastiti proizvod, kvalitetniji proizvod. Zbog toga je u pripremi još jedan važan projekat koji želimo ovdje spomenuti. To je projekat edukacije i primjena … /Govornik se ne razumije./ … sustav u tekstilnoj industriji. Dakle sustav u tekstilnoj industriji, u odjevnoj kožarskoj industriji osigurat će prinos znanja iz Europske unije dizajniranje, modeliranje i konstrukcija na način da bi ojačali upravo konkurentnost, povećali produktivnost svih kompanija u tekstilnoj, odjevnoj kožarskoj industriji. Jedan pilot projekat kreće ovih dana, a dakle taj projekat ćemo provoditi zajedno sa i Gospodarskom komorom, Obrtničkom komorom, Udrugom poslodavaca, hrvatskim izvoznicima, dakle svima onima koji su itekako zainteresirani da se konkretnim mjerama i ovakvim projektima koji će usmjeriti na znanje, na nove tehnologije, na dizajn pomogne našem tekstilu ustvari provesti jedno restrukturiranje koje je i vezano za samu vrstu i način rada koji dakle mora ići više prema vlastitom proizvodu, vlastitom dizajnu, vlastitom brandu. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Nikola (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa gospodin ministar je izjavio da Vlada šalje poruku da se zalaže za razvoj tekstilne industrije. Poruku šalje kroz stimulacije teške 20 milijuna kuna. 20 milijuna kuna za razvoj jedne industrijske grane je smiješna cifra. A to je između ostalog oko 4 milijuna dolara, dakle 70% iznosa pomoćnih onih, pomoćnih ugovora iz "Brodosplita" koji istražuje policija i Interpol već izvjesno vrijeme. Pa znamo kakvu poruku s tim šaljemo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega ovo nije ispravak netočnog navoda. Ovo je komentar Vladinog prijedloga. Molim vas. Isto i poštovano zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa gospodin ministar je čitavo vrijeme govorio biti će i u pripremi je, u pripremi je. Čitavo vrijeme je govorio u futuru. Ovo je za prošlo vrijeme, a ne za budućnost. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I ovo isto nije ispravak netočnog navoda. Futur Futur i prezent nisu. E sad otvaramo raspravu. Klub SDP-a, poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala vam Klub SDP-a podupire ovu Interpelaciju ukupno sa predloženim zaključcima, a i članovi našeg kluba su i inicijatori da se raspravi o ovoj temi. Odmah na početku ću reći da se ne možemo oteti dojmu ove bujice riječi koje nam je iznio ministar obrazlažući zašto ne prihvatiti Interpelaciju. A iza svega toga ostalo je iza čitave ove priče ostalo je samo podatak od 20 milijuna kuna koji je u prošloj godini bio namijenjen jednoj industrijskoj grani koja ostvaruje 1% društvenog bruto proizvoda i zapošljava 33 tisuće ljudi i ima velike probleme u koje se aktivno uključuju i poslodavci u tekstilu i obućarskoj industriji i zaposleni preko svojih sindikata. Dakle svi čine više nego Vlada koja bi se trebala zauzimati za očuvanje i povećanje radnih mjesta. Tekstil i obuća su hrvatske tradicionalne djelatnosti i industrije u velikom dijelu Hrvatske, pogotovo u ovom sjevernom dijelu gdje je više od 100 godina započela industrijska proizvodnja tekstila. Dakle, ima tradiciju, ima osposobljene radnike koji mogu kvalitetno raditi u ovoj djelatnosti. Ona je tradicionalni izvoznik. Bila je to u prošlosti, ona je to i danas uza sve probleme koje izvoznici u Hrvatskoj imaju. možda će i ova izvozna ofanziva koja je najavljena barem jednim djelićem olakšati probleme i ovog izvozničkoj industriji. To je industrija koja apsorbira najveći dio ženske radne snage. Danas na Zavodu za zapošljavanje imamo preko 50% onih onih koji traže posao su žene. Dakle to je i jedan ventil u kojem bismo mogli smanjiti nezaposlenost žena koje će raditi i za niska primanja. Očito u ovako radno intenzivnim djelatnostima kao što je tekstil i obuća plaće nisu velike, ali zapošljavaju veliki broj ljudi. Nije točno da se tek ova Vlada počela baviti problemom tekstilne i obućarske industrije. Počeli smo o tome raspravljati upravo u Hrvatskom saboru. 2002. godine održana je dobro pripremljena i dobro prihvaćena od predstavnika tekstilne industrije tematska sjednica Odbora za gospodarstvo. Temeljem zaključaka koji su tada usvojeni i upućeni Vladi počelo se raspravljati o gorućem problemu koji je tada bio iznesen, a to je osiguranje tržišta i na domaćem tržištu. I Vlada je zapravo zajedno sa predstavnicima tekstilne i obućarske industrije izrađivala jedan program sanacije NAMA-e u stečaju koja je trebala, koju su trebali preuzeti upravo ove tvrtke i na taj način imati normalan pristup hrvatskome tržištu. Nakon izbora dalje se na ovome nije učinilo ništa. Kad sam rekla da su se aktivno uključili i poslodavci i radnici i sindikati, onda treba istaći da je to rijetkost u Hrvatskoj. Dakle, postignut je krajem 2005. godine potpisani ugovor o sektorskom, socijalnom dijalogu, strateškom partneru između poslodavaca i sindikata, odnosno radnika, a još 2003. godine izrađena je i strategija razvoja industrije tekstila i obuće koju su inicirali upravo socijalni partneri. Dakle, poslodavci i Bilo bi dobro da se na početku mandata naša Vlada uključila u rješavanje ovih problema, a ne da tako sporadično na kraju mandata pričamo što ćemo to sve učiniti. U toj strategiji mislim da su na dobar način definirani i kratkoročni i dugoročni zadaci. Kratkoročni zadaci u ove, od kad je strategija prihvaćena se djelomično i ostvaruju. Dugoročni su teži i svako odgađanje zapravo će stvarati nove probleme. da im se pomogne tamo, u onim dijelovima i segmentima za koja oni kao pojedinačne tvrtke nisu ni financijski ni kadrovski dovoljno osposobljeni. Predlažu da se osnuje klaster modne industrije, dakle i da se na takav način zajednički financira, ali i uz potporu države i istraživanje tržišta i kreacija modne marke i osposobljavaju kadrovi. Naime, u ovom vremenu preživljavanja zaista nemaju tvrtke dovoljno novaca da bi se i na takav način, da bi i to mogle financirati. Međutim, što nam u izvješću povodom interpelacije kaže Vlada? Sve ono što nam je ovdje i ministar u jednom dahu izgovorio. Dakle, predlaže da nema osnove za interpelaciju, a odmah iza toga kaže da će toga kaže da će Vlada donijeti strategiju i to u prvom polugodištu 2007. godine, strategiju industrijske političke Hrvatske. Na kraju mandata, dakle, pola godine prije nego što ističe mandat aktualnoj Vladi ona će doći pred nas sa strategijom industrijske politike. Hrvatska je se dugo dičila time da uz turističku industrijska država, a ako takav značaj i dajemo industriji onda to treba činiti na početku, a ne na kraju mandata. Međutim, mi smo već naučili od naše Vlade da najbitnije poslove odlaže za kraj, pa tako u zadnjoj godini naveliko govori i o financiranju željezničkog prometa i nekih drugih djelatnosti što se nije činilo u ove 3 godine aktualnog mandata. Kaže se da je tekstilna i obućarska industrija su od važnijih gospodarskih djelatnosti, a kasnije čujemo u usmenom izlaganju ministra da za takvu značajnu djelatnost koju Vlada želi poduprijeti osigurava svega 20 milijuna kuna. Mi zaostajemo u gospodarskom smislu na izgradnji i razvoju gospodarske infrastrukture. Ono što bi trebalo činiti ako želimo osvajati zahtjevna zapadna tržišta onda bi tu prvenstveno Vlada trebala organizirati određene agencije, fondove ili kako ćemo ih već zvati, preko kojih bi se i istraživalo tržišta, i pomagalo u izgradnji brandova, ali i omogućavalo da se obrazuju, on obrazuje onakav kadar koji ćemo se moći nositi sa izazovima značajnih i zahtjevnih tržišta izvan Hrvatske. Upravo domaći poduzetnici ističu da im je veliki problem i domaće tržište, a kako je tek onda kada se nađu na stranom tržištu. Zbog toga mislim da Vlada nije u pravu kada odbija ovu interpelaciju. Očito je da u ovom mandatu ćemo malo učiniti za povećanje industrijske proizvodnje u Hrvatskoj. Stoga još jednom, da kažem na kraju, u tom gospodarskom smislu učinili smo premalo u ove 3 godine. Vidljivo je to iz većine gospodarskih pokazatelja, iz pokazatelja o zaposlenosti gdje se minimalno povećao broj zaposlenih i gdje i gdje se minimalno smanjio broj nezaposlenih. Mi smo došli do jedne magične brojke od 300 tisuća nezaposlenih i tu i tih 3 godine nismo učinili gotovo nikakav pomak. Stoga će klub SDP-a glasati za prihvaćanje ove interpelacije. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Marijan Mlinarić. **Mlinarić, Marijan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Kolegica zastupnica Zgrebec je rekla da je 20 milijuna kuna jedina pomoć pomoć Ministarstva gospodarstva tekstilnoj i obućarskoj industriji što je netočno. Samo najvećoj našoj tekstilnoj industriji "Varteks" odobrena je garancija od 80 milijuna kuna, a ministar je nabrojio još najmanje 20-ak firmi koje su dobile garanciju od ove hrvatske Vlada. Ta Vlada ne donosi strategije neko konkretno pomaže firmama. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će i glasat će za ovu interpelaciju zbog dva razloga. Zbog njenog sadržaja, to je prvi razlog, i konkretnih prijedloga koje se u njoj nudi. A drugi je razlog veliko nezadovoljstvo očitovanjem Vlade koje je dala kao odgovor na interpelaciju i onoga što smo danas imali čuti od poštovanog gospodina ministra. Posebice podržavamo prijedloge podnositelja interpelacije u onih 8 točaka, dakle nije se išlo samo na konstatiranje stanja nego se nudilo određeno rješenje kao što je saniranje tekstilne i obućarske grane u Republici Hrvatskoj iz državnog proračuna prema rješenjima kakva su primijenjena primjerice u Belgiji. Drugo, u pregovorima s Europskom pregovarati i dogovoriti prelazni period za provedbom mjera za sanaciju ove industrije što smatramo posebice bitnim za vrijeme u sljedećih 10-ak i 15-ak godina. I treće, izvoznicima priznati putem stimulacija priznatu godišnju inflaciju na razini Republike Hrvatske a u visini vlastite ostvarene fakturirane realizacije. Upozoravam i na točku 5. njihovog prijedloga koja govori o naknadi plaćanja bolovanja posebice zbog toga što je struktura zaposlenih u ovim djelatnostima više od 70% žena. Olako donašamo propise, zakone, reduciramo prava zaposlenih ili ih prebacujemo na teret poslodavaca ne vodeći računa stanje o pojedinoj grani naše industrije posebice tamo gdje je struktura zaposlenih ženska, a istovremeno govorimo o tome da imamo problema s natalitetom, da imamo problema s velikim bolovanjima, da imamo problema sa zapošljavanjem žena itd. Iz interpelacije i dosad izrečenog vidljivo je sljedeće. 2005. u industriji tekstila, kože, gume i obuće bilo je zaposleno 38 tisuća ljudi. 80% tih zaposlenih je smješteno u 6 hrvatskih županija. Koje su to županije gdje radi 80% zaposlenih? Međimurje, Varaždinska, Krapinska, Zagrebačka, Koprivnička, Bjelovarska, ako sam točno izračunao. Sjeverozapadna Hrvatska i danas i prije 10 godina otprilike je taj odnos bio prisutan. U Međimurskoj županiji 23% zaposlenih je tekstil i obućarska industrija, 5 u toj 2005. godini i tamo je struktura zaposlenih takova da je više od 72% zaposlenih žena. Plaće u tom sektoru, u tekstilu 2 tisuće 400 prosječna, u obućarskoj industriji tisuću 963 kune. Prosječna plaća zaposlenih u obućarskoj industriji tisuću 963 kune. Koliko iznosi u ovom trenutku najniža osnovica za plaćanje socijalnih doprinosa, bruto? 2298 ako se ne varam, 2 '96. godine u toj industriji bilo je oko 65 tisuća zaposlenih. Ponavljam, prije 9 godina u toj industriji bilo je 65 tisuća zaposlenih. Gdje su ti ljudi danas? Oni su dobili otkaze, bilo zbog stečajeve, viškova i svih drugih izmišljenih razloga i gdje su oni danas? Kakva je obrazovna struktura tih ljudi? Neki dan smo ovdje donašali, raspravljali Zakon o doživotnom školovanju pa smo rekli da će država osigurati svima koji nisu na tržištu, odnosno u radnom odnosu, a jesu radno sposobni doživotno školovanje, prekvalifikacije, dokvalifikacije. U koju to profesiju, zanimanje ili struku mislimo preškolovati žene starije od 40 godina koje imaju 20, 22 godine radnog staža u tekstilu, na takvoj tehnologiji kakva u Hrvatskoj danas je koja ima dvoje, troje djece? Ako tekstil i obućarska industrija nastavi s ovim trendom i za 5 godina će biti tamo zaposleno 3 tisuće 800 ljudi. Imamo li program stjecanje novih vještina za te žene koje su ostale izbačene iz tekstila, kože, gume i plastike da rade nešto drugo, ako ih ne možemo prekvalificirati? Nemamo. I ovaj Zakon i ovaj program je za budućnost. Rodonačelnih uništavanja tekstila i obućarske industrije 90-tih godina je bio tadašnji potpredsjednik Vlade gospodin Škegro. On je barem otvoreno, iskreno rekao da za njega i njegovu Vladu tekstil u Hrvatskoj nema budućnosti jer je nepotreban i takvu su ekonomsku i gospodarsku politiku vodili. Jedna po jedna tvrtka je propadala jer rekli su da neće pomagati tekstil su to lom poslovi, jer nema profita, nema izvoza, nema zarade i da Hrvatska ne vidi strateški interes očuvanja tekstilne industrije. Je se li nešto promijenilo od onda do sad? Državne pomoći tekstilu, državna jamstva nisu novac tako dugo dok država umjesto onoga tko je jamstvo dobio ne mora platiti. To nije pomoć novčana. Zbrajao sam iznose koje je gospodin ministar naveo, ako nije 20 iznio je 36 milijuna ukupno, 700 kuna po zaposlenom. 700 kuna pomoći stimulacija za oporavak tekstila po zaposlenom. Mi imamo doduše grane industrije u kojem država po radniku daje više od 40 tisuća kuna, ali one nisu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, one su negdje drugdje i oni se bave nečim drugim, ne proizvodnjom obuće, odjeće, haljina, odijela, šurceva i onoga što na hrvatskom tržištu treba. Što se tiče tehnologije u našoj tekstilnoj industriji kad bi je sad uspoređivali sa onim u Europi onda bi većinu toga mogli staviti u tehnički muzej. Konkurentnost hrvatskog, tekstilne industrije ne ovisi o otvaranju industrijskih poduzetničkih zona, nego o kupnji nove tehnologije gospodine ministre. Razvoj tekstila u Hrvatskoj ne ovisi samo o tome koliko ćemo školovati poslodavce nego kako ćemo se ponašati prema uvozu, posebice one robe koja po standardima i kvalitetima ne zadovoljava uvjete da se prodaje ni tamo gdje je proizvedena na dalekom istoku, ali u Hrvatsku ulazi kako god hoćete i prodaje se od pijaca na crno, na tržnicama, na ulicama, ispred željezničkih kolodvora i autobusnih kolodvora i ni jedna inspekcija to ne vidi. Kontejneri i brodovi tekstila ulaze u Hrvatsku. Nitko ne radi ništa, a imamo strategiju koja se priprema za budućnost. Odnos prema tekstilnoj industriji svih Vlada do sad je odnos prema sjeverozapadnoj Hrvatskoj. To je bila duša industrije sjeverozapadne Hrvatske. To je bila jedina grana industrije gdje su žene mogle raditi i zapošljavati i to treba uništiti. To trebamo još čekati 2, 3, 5 godina da ne bude ni ovih 38 tisuća zaposlenih jer to Hrvatskoj ne treba, jer to u sjeverozapadnoj Hrvatskoj normalno. Poticajna sredstva. Kolege iz sindikata pišu i upozoravaju kada je riječ o poticajnim sredstvima i njihovoj podjeli predmetno izvješće Vlade je nepotpuno, ono ne sadrži podatke o tome koliko je sredstva i za koju namjenu dodijeljeno kojem poslovnom subjektu, niti podatke o tome da li je proveden nadzor trošenja dodijeljenih sredstava i što je tom konkretnom prilikom utvrđeno. Država je dala novac kome? Koliko? Za koje namjene i kako je taj novac utrošen? Je li to netko kontrolira kad država da novac? Sindikati vele da ne. Pišu i sljedeće. Uz već pobrojane probleme sa poticajnim sredstvima važno je istaknuti i to da je naš sindikat tražio da najmanje 50% sredstava bude dodijeljeno za razvoj. No ovaj je kriterij spušten na samo 25%. Zašto? Zašto samo 25% poticajnim sredstava za razvoj a kuda 75%? Kome? Za koje namjene i tko je izvršio kontrolu i kakav je nalaz kontrole potrošnje i te crkavice koje je tekstil dobio? Vlada u svom očitovanju piše kao mjere budućnosti razvoj klastera. Ali u veljači 2004. godine taj socijalni partner piše ministru gospodarstva da što se tiče strategije razvoja industrije tekstila i obuće ključ jeste stvaranje klastera tekstilne i obućarske industrije. To je bila veljače 2004. Pa što je stvaranje klastera takva nauka da do sad ništa nije bilo se moglo napraviti na tom području nego tek sad govorimo o tome da će Vlada raditi klastere u tekstilu odnosno ponudit poslodavcima da stvaraju klastere. I dozvolite da se poslužim još jednim citatom dokumenta. Gospodine ministre i vi ste u svom uvodu spomenuli strateški okvir razvoja 2006. i 2013. Socijalna kohezija i socijalna pravda je naslov jednog poglavlja u kojem između ostalog piše, potrebno je promovirati socijalnu odgovornost privatnih kompanija. Država može utvrditi indikativne smjernice u alociranju proračuna za socijalnu odgovornost privatnih korporacija i preporučiti privatnim kompanijama da ih ugrade u svoje planove društveno odgovornih akcija. Sindikati vas upozoravaju da oni koji do sad koriste državne poticaje se ponašaju suprotno od toga. Da od te socijalne kohezije nema niti "s" niti "k" i pitaju što ste poduzeli ili što namjeravate poduzeti? Socijalna kohezija, ja ne znam ministre da li znate stanje recimo u MTČ-u u Čakovcu? 720 zaposlenih. Privatna tvrtka, privatna korporacija koju je kupio čovjek koji je došao u Međimurje ne znam odakle i ne znam s čijim novcem i nitko ga ne pita odakle ti novac, da je kupio tu tvrtku. Rekao je da tvornicu, zgrade i zemljište trebaju prodati i preseliti u periferiju i točka. Kada vaša strategija bude gotova MTČ-a više neće bit. 720 radnih mjesta u Čakovcu tada više neće bit jer oni su bez vode, oni su bez plina, ne znam da li im je uključena struja i rade tek toliko da životare. Kada se "Jelen" Čakovec javlja na natječaje da isporučuje cipele u Hrvatske šume i Hrvatske željeznice tako dugo se natječaji poništavaju dok ne dođe do neposredne pogodbe i dok se ne odabere neki drugi ponuditelj ali nikako "Jelen" Čakovec. A to su javna državna poduzeća gdje država može utjecati na to čije će se radne cipele, radna odijela, rukavice, pregače, šurcovi i kacige kupovati. Ne treba zato strategiju u razvoju tekstila nego državnim tvrtkama reći da kupuju odjeću, zaštitnu odjeću i obuću od onoga što je ostalo na hrvatskom industrijskom području u tekstilu. Ako je ta strategija najnužniji dokumenat kojega Vlada priprema ja bi vas molio da je završite za tjedan dana, da je usvojite za tjedan dana i da prva firma u koju ćete ju primijeniti bude MTČ Čakovec. Spasit ćete 720 radnih mjesta. Ja znam da ministar i Vlada ne mogu rukovoditi privatnim tvrtkama ali vas pozivam da vidite što se tamo dešava jer strategija tim ljudima može donijeti samo rješenje o otkazu i burzu i ništa više. Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Jure Bitunjac. **Bitunjac, Jure (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Netočan je navod kolege Lesara da je potpredsjednik Vlade iz '90.-tih godina rekao to što je rekao naime da tekstilna industrija nema šansi, da hrvatska Vlada neće davati potpore niti ulagati u tekstilnu industriju. Nije. Naime radi se o sljedećem. Jedna od prvih tvrtki i koja je temeljem Zakona o sanaciji određenih poduzeća ušla u taj program jest "Dalmatinka" Sinj koja je tada zapošljavala negdje oko tisuću 800, 2 tisuće radnika. To je zakona iz 1993. godine. A moram reći da tu istu tvrtku de facto je dokrajčila bivša koalicijska Vlada privatizacijom kroz stečaj. I danas ta trgovačka kuća je nažalost koja zapošljava 450 radnika, ne izvršava svoje obveze po pitanju poreza, doprinosa prema državi, prema fondovima niti prema gradu Sinju, nažalost niti prema komunalnim društvima kada je riječ o vodi i de facto postaje danas jedan najveći socijalni problem u gradu Sinju kojega ste napravili vi. A odnos bivše Vlade bio je a poglavito današnje bio je maksimalan. S druge strane što je to grana kada je riječ o tekstilu koja je dosta podložna velikim fluktacijama, velikoj konkurenciji posebno kada je riječ o robama sa Dalekog Istoka koje niti zadovoljavaju često puta

kolege zastupnika koji je rekao da je prošla Vlada donijela strategiju koju već predlaže razvoj klastera. Da, ona predlaže razvoj klastera, ova Vlada pomaže financijski jer klaster tekstilne industrije već postoji u Varaždinu tako da bi trebalo malo čuti. I to je rekao i kolega ministar. I klaster obućarske industrije postoji. Znači nije isto jedni donose strategiju, drugi konkretno pomažu i razvijaju. Hvala. Ministar gospodarstva i rada Branko Vukelić. Izvolite! netko ovdje i rekao da je bila bujica mojih riječi pa možda se nije dobro čulo cifre. Ali mislim da zaista nije korektno govoriti o nekakvih 20 milijuna kuna potpore kao jedinog onoga što Vlada čini ili radi. Ja ću još jednom ponoviti 46 milijuna pretvoreno duga prema državi u temeljni kapital u vlasništvu dakle praktično otpisano. 40 milijuna potpora u dvije godine podijeljene, dakle 2005., 2006., 2007. nastavno dalje. 20 milijuna reprogramirano duga prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Priprema se program koji će vjerojatno ići prema tome pošto te tvrtke ne mogu vraćati da se na neki način taj dug otpiše. 26 milijuna pozajmica tvrtkama u poteškoćama koje vrlo upitno kroz program saniranja, konsolidacije će vjerojatno isto biti doprinos da one stanu na noge. 100 milijuna za, jamstava što se tiče Varteksa i tako dalje i tako dalje. To je niz dakle onoga što je Vlada činila, a ono što sada i što želimo napraviti za naredne 3, 4 ili 5 godine. Za to upravo razdoblje prijelazno što je ovdje bilo govora sa strategijom energetske politike odnosno strategijom razvoja tog sektora koji ćemo prezentirati i dogovoriti sa Da u tom razdoblju mjerama sanacije, mjerama dakle restrukturiranja, mjerama ulaganja u tehnologije, mjerama svim koje treba napraviti da taj tekstil onda za tih nekoliko godina stane na svoje noge. Prema tome što se tiče gospodina Škegre ne bih komentirao, ali je tragično da sam ja od svog prethodnika, vašeg gospodina Jurčića čuo da tekstil nema šanse u Hrvatskoj. To je tragedija, ne da li je netko to rekao devedeset i neke godine. O uvozu i o tome kako dobro uvoziti se može to bi isto prošla Vlada mogla doktorirati na tom pitanju. Hvala. ću ispraviti netočan navod da je više od 20 milijuna kuna izdvojeno za razvoj. Jer sve ovo što je sada ministar nabrajao nije usmjereno u razvoj nego u sanaciju. Dakle kaže: «Potraživanja pretočena u osnivački ulog i da je to otpisano.» Nije točno. Ušlo se je u vlasništvo pa je država u toj mjeri suvlasnik tvrtke. Dakle nije to otpisano. A pozajmice i tako kaže ministar da su upitne u firmama koje su u sanaciji.

Iako bih još više volio pozdraviti one koji rade u toj branši. Ali pošto ti ljudi rade na normu nemaju vremena pratiti raspravu. No za početak je već puno što je na dnevni red samo došla rasprava o jednoj industrijskoj grani. I meni je posebno drago da je danas ovdje riječ o tekstilnoj industriji. Na primjer da se brodogradnja tretira kao tekstilna industrija. Dolazim sa tog prostora i sva sreća da je Uljanik jedino solventno poduzeće, ma sva bi hrvatska brodogradnja prestala sa radom u roku od jednog mjeseca. Ma ni jedan Uljanik ne bi izdržao duže od 6 mjeseci bez velikih subvencija Vlade. Tekstilnoj industriji, to je istina, samo što nismo počeli svirati posmrtni marš. Cinici bi rekli da im se posmrtni marš, i tu je ministar u pravu, svirao 2001. godine. Ali za 3, 4 godine tekstilna industrija ostat će nam samo o kakvoj takvoj uspomeni i ostat će ostaci ostataka te industrije. tekstilci 2001. završavaju sa deficitom od 37,3 milijuna dolara. Za 11 mjeseci 2006. deficit je 400 milijuna dolara, do kraja godine sto posto 450 milijuna dolara. U 10 godina uništili smo primarnu tekstilnu industriju. Na kraju 2005. u toj branši bilo je 37 tisuća zaposlenih. U studenom 2006. 35 tisuća 152 uposlenika ili dvije tisuće manje. Za tih 11 mjeseci znači 11, 2000 manje, 2500 do kraja godine a u usporedbi sa 1990.-tom u tekstilu je ostalo možda trećina zaposlenih. U brodogradnji također direktno radi sa kooperantima 17 hiljada ljudi. Indirektno radi 40 tisuća ljudi kao u tekstilu. Inače temeljni kapital brodogradnje je milijardu 626 milijuna kuna, a samo obveze prema dobavljačima su 8,5 milijardi kuna. U brodogradnju se u narednih 7 godina mora usisati 7 milijardi kuna. Stvarno će dva puta više ili će sve ići k vragu. U tekstilnoj branši čuli smo 82% su žene. Na razini tekstilne branše jedan sat se plaća 16,26 kuna. Kod švelja 13,6 kuna. U tekstilnoj industriji zaposleno je 7 tisuća 343 radnika. U odjevnoj 180. U kožnoj obućarskoj 6 tisuća 629. Ukupno je to 35 tisuća 152. Nekada je samo Borovo zapošljavalo 20 tisuća ljudi. Jasno, bili su onakvi uvjeti i tako dalje. Izvoz tekstilne industrije za 11 mjeseci 2006. Znači odjevne je 359 milijuna dolara. Tekstilne 233 milijuna dolara. Kožne 283 milijuna dolara. u ukupnom izvozu tekstil 2003. zastupljen je sa 14%. 2004. sa 11,2%. 2005. 9,4%, ali ni to ne bi bio problem da se nominalno ne smanjuje ta njihova proizvodnja. 2003. Uvoz tekstila 498 milijuna dolara. Odjevne industrije 407 milijuna dolara. Kožne i obućarske 350. Ukupno milijardu 256 milijuna dolara ili uvoz će 2006. rekoh biti veći za 450 milijuna dolara od izvoza. Dok brodogradnja samo kroz subvencije povlači 80 milijuna dolara godišnje ne računajući milijarde kuna koje se u nas unose zbog sanacije. Pa je tako u 6. mjesecu prošle godine «3. maj» dobio milijardu 700 milijuna kuna, «Brodosplit» milijardu 700, «Trogir» 620 milijuna kuna, «Kraljevica» 240 milijuna kuna, «Uljanik» nula kuna. Tekstilna industrija čuli smo dobila je tih 20 milijuna kuna poticaja, 40 milijuna kuna potpora, 40 milijuna kuna je otpisano. 20 milijuna je reprogramirano. 26 milijuna kuna su pozajmice. To je 140 milijuna kuna. Navodno od 136 tvrtki koje su sudjelovale u toj raspodjeli 96 po nekima je nelegalno dobilo novac sumnjam, ali to je sad manje bitno. Bitno je da tekstilna industrija nije praćena adekvatnim mjerama. Najviše novca vidimo od tih 20 milijuna je išlo Varteksu. Najmanje se dobivalo po 8 hiljada kuna, ali ni za tu mjeru svi tekstilci nisu znali. Namjerno govorim o brodogradnji ili povlačim te paralele jer dolazim iz Istre no jedna je branša čak bih rek'o još više praćena a to je poljoprivreda. Plaće, prosjek u tekstilu 2827 kuna. To je prosjek. Odjevna industrija 2393 kuna. Kožna 2369. Prosjek u zemlji 4600. Ima subjektivnih slabosti. Na primjer nedavno sam pročitao da bolovanje na račun tvrtki u tekstilu u toj grani iznosi 42 dana. U Irskoj 3 dana. Ondje je porodiljski dopust 45 dana u Irskoj, ovdje je godinu dana i mora ostati godinu dana. U to se ne smije dirati. S time da 9 od 10 rodilja čuva trudnoću 8 mjeseci, i neka. Znači nije Europa, to želim reći, uvijek ono što nam se servira. Međutim, bit je drugdje. Što hrvatska država čini za tekstilce? 20 milijuna kuna poticaja je malo, 140 milijuna kuna ukupno ukupno nije dostatno. A opet, ova grana izvozi gotovo milijardu dolara kao i cijela hrvatska brodogradnja. Ako se netko znači zalaže za povlašteni status brodogradnje onda je to sigurno Damir Kajin. I još jedanput ću reći da mi je drago da je "Uljanik" jedino uspješno poduzeće u Hrvatskoj u toj branši. Ali iz osobnih razloga ima razumijevanje za tekstilce. Jedino rješenje da spasimo granu, a uvoz se ne može ograničiti iz Europe vis a vis Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je da se doprinosi za tekstilnu industriju prepolove. Ovdje je netko spomenuo Irsku, tamo je PDV 14%, ovdje 22%. Nema Vlade koja će jasno u to dirnuti, ali ako želite veće plaće u tekstilu i opstanak te industrije onda treba tu branšu, toj branši smanjivati doprinose i vidjeti što ćemo sa uvozom iz Kine. Iz Europske unije ne možete, ili Europi, ne možete limitirati uvoz, radi tog sporazuma, ali iz Kine možete. A na tom tržištu Hrvatska ostvaruje deficit od preko milijardu dolara. Govoriti o belgijskim modelima i takvim stimulacijama tekstilne industrije u visini inflacije itd. za mene je jasno nerealno. Hrvatska, mislim to je smiješno, to ne znači ništa. Hrvatska nema ni jednog dizajnera čije ime nešto u svijetu mode znači. I Hrvatska neće tako skoro skoro stvoriti ni jednog Missonija, Amranija itd. ali Hrvatska će ostati bez još jedne izvozne industrije, a onda nam se loše piše. Pitanje je samo koliko ćemo još dugo moći servisirati te vanjske obveze. I da li će zbog odnosa uvoza i izvoza, a to znači 21,5 milijardi dolara uvoza i 10,3 milijarde dolara s druge strane izvoza Hrvatska biti u stanju u svakom trenutku pronalaziti devize devize za otplatu vanjskih dugova i za plaćanje te uvezene robe. Ja ću ovdje povući jednu malu paralelu Županija Istarska, Primorsko-goranska, Zagreb, odnosno hrvatski prosjek. Županija istarska izvozi 2 puta više od Primorsko-goranske koja ima 100 hiljada ljudi više od Istarske ili izvoz u Istri je milijardu 39 milijuna kuna, u Primorsko-goranskoj svega 531 milijun dolara. Zagreb izvozi 3 milijarde 832 milijuna dolara. Hrvatska 10 milijardi 376 milijuna dolara, podaci stari 2 dana. Uvoz u Istri je milijardu 128 milijuna dolara, pokrivenost 92%. Pokrivenost u Primorsko-goranskoj županiji je 58%. Pokrivenost u Gradu Zagrebu je 30%. U Hrvatskoj pokrivenost uvoza izvozom 48%. I mi moramo u ovoj zemlji razbiti iluziju da ova zemlja može živjeti samo od turizma, samo od poljoprivrede. Od turizma ne može živjeti niti Istra, kamo li Hrvatska. U ukupnom prihodu Županije istarske industrija je na prvom mjestu 33%. Trgovina 29%, turizam, neće vjerovati, a on je 40% hrvatskog turizma svega 10%. Onda pada graditeljstvo 8,8% itd., poljoprivreda 2%. Onda je 40% zaposlenih vezano uz industriju, 15% uz turizam, s time da su plaće u industriji gotovo 40% veće nego u turizmu, a u mogućnosti zaposlenja strojara, dizajnera, elektroničara itd. da ne govorim. Ali mi šta? Ništa nećemo. Tobože nevladine udruge i sa jasnim političkim ambicijama, čas one koje ih ne iskazuju uz neke medije sve su spremni dovoditi u pitanje. Njima tvrtka koja će u godinu dana izvesti 45 milijuna eura ništa ne znači. Ali da nemaju siguran posao značilo bi im I onaj koji to ne želi priznati taj Hrvatskoj ne želi dobro. Ja ću samo prije nego opet se vratim na industrijsku spomenut primjer Buzeta, zadnjeg možda mjesta nekad u Istri, danas ima 15 hiljada per capita izvoza i najbolji je primjer da i bez mora i bez turizma može imati 2% nezaposlenost i da se uvozi radna snaga iz Slovenije da od 50 industrijskih robota tamo je smješteno danas 20. Spasimo tekstil, pomognimo toj branši. 35 hiljada ljudi radi na današnji dan. 2000. godine radilo je 44, 2001. 41,700 čak je malo, naglo je palo. 2002. čak je malo poraslo na 42 hiljade 300. 2003. tamo radi 40 2004. 37 762 ili u 6 godina 10 tisuća manje zaposlenih. Ako država daje jednu kunu za radnika u brodogradnji industriji bi trebala dati, tekstilu bi trebala dati dvostruku više. I razmislimo, ako nema mogućnosti da se smanje doprinosi na tekstil neće to biti moguće, to je meni jasno, onda bi trebalo u visini 1/3 ili 1/4 plaćenik doprinosa te grane za mirovinsko i zdravstveno jasno u tom iznosu ići za subvenciju tim tvrtkama. Više o tome tekstilu ne bi ni Amerika mogla pomoći. Nakon toga tko živ tko mrtav. Ali bez toga za dvije, tri godine deficit tekstilne industrije neće biti 450 milijuna dolara kao na koncu 2006. već milijardu dolara, a to onda znači da će hrvatske tvrtke dvostruko manje proizvoditi i haljina i bluza i cipela i cipela nego što to proizvode danas, a da će to onda povući za sobom i dvostruko manju zaposlenost no što je danas. 1/4, 1/3 povrata 1/3 povrata doprinosa to je 120, 150 milijuna kuna. Netko će reći da se i danas u tom iznosu vraća, ali nije to baš tako. I to je moguće egzaktno pratiti i prema svime jasno trebalo bi biti isto. Prije 15 godina tekstil je zapošljavao 3 puta više radnika. Bilo je tu objektivnih mogućnosti. Zbog ratne intervencije agresije na Hrvatsku ovih 20 hiljada ljudi iz Borava je ostalo bez posla. Ali pretpostavljam pretpostavljam i to da u ovih 35 hiljada ljudi koliko danas tu radi još je 20, 30% onih koji su na lom poslovima i pitanje je dokle će ti uopće u tekstilu raditi. Rekoh, znači, po dinamici 2 tisuće 500, 3 tisuće radnika manje u tekstilu iz godine u godinu koncem desetljeća u toj industriji neće biti više od 25 tisuća ljudi. Gledam MURA-u u Sloveniji. Sa 6 hiljada zaposlenih danas je na 4 Cilj je njima tisuću 800. Od tog broja, od tih hiljada 800 50% bavit će se prodajom znanja, 50% ili 900 ljudi šivanjem. Ali oni znaju što hoće. Mi ne znamo što hoćemo. Cijela Europa isto tako se bori za opstanak te industrije. I zato je dobro da se iznosi te belgijske primjere. Samo drsko hrabri danas pokušavaju u toj branši nešto učiniti. I onda šta nam se još dešava? Crkva brani rad malim obiteljskim trgovinama u nedjelju, u sezoni zamislite kada mogu nešto prodati znajući da će ona dobiti svojih 300 milijuna kuna, ali mali obrtnik sigurno neće ostvariti ako ne radi taj novac kojega će država kasnije preusmjeriti drugima. No to je neka druga tema. Ako ništa ne bude od onoga što predlažem onda stvarno neka država osigura koliko god novaca ali neka bude poštena u raspodjeli i na adrese svih tekstilaca pošalje dopis da se jave za subvenciju i shodno radnom mjestu koliko ih zapošljavaju neka taj novac dijeli. Jasno da velikim sustavima, ne znam, "Varteksu", "Rio", "Slavoniji" iz Osijeka, "Orljava", kako se zove, iz Požege, "Borovu", "Zelinka", tamo gdje je ona vlasnički isto prisutna mora posebne mjere predlagati. Ja tvrdim da sa tih 120 do 150 milijuna kuna i poštenom preraspodjelom možemo prolongirati agoniju tekstilne industrije. Problem nećemo riješiti ali je možemo barem ga ublažiti. I za kraj, ne učinimo li nešto sa izvozom, ma mi ćemo propasti. Ali još jedan podatak nevjerojatan, jučer sam ga kad sam si vadio podatke došao do njega. 93. u jeku rata, agresije, Hrvatska je na prostoru zemalja Europske unije bila zastupljena sa 0,34%. To je bila ratna godina, a 2001. tek sa 0,19%. Danas i manje. I sad stvarno, otrijeznimo se ili pitanje kako ćemo sutradan servisirati sve te obveze i što će uopće biti sa svima nama i zemljom u cjelini. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, kolega Kajin je izjavio da je hrvatska tekstilna industrija propala zadnjih 10 godina što nije točno. Kolega vjerojatno ne pamti naslove krajem 80-ih godina, 8., 9. gdje su "Nik", "Napred", "Vesna" ili kako su se firme zvale pisale, veliki naslovi su bili "Ako nas Gucić ne kupi propali smo". Dakle, propadali su i onda a koliko je to bilo mudro to je druga stvar. U ime predlagatelja, poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. Hvala vam isto tako i na ovim prijedlozima, dakle, koje su i iznijeli. Tu je i ministar, on dakle sve sluša pa je moguće da će ih upotrijebiti. Ono zbog čega sam se javio malo bio je, dakle, poticaj izlaganja gospodina Kajina koji je govorio o točki 6., tj., o mogućnosti, nemogućnosti, zabrane ili kontrole uvoza. Dakle, mi smo u točci 6. predvidjeli, "da treba zabraniti prekomjerni uvoz niskokvalitetnih tekstilnih i obućarskih proizvoda u Hrvatsku" te osigurati da do kupaca u Hrvatskoj ne smije doći proizvod koji ne prati deklaracija o kvaliteti i zdravstvenim implikacijama proizvoda, odnosno svih njegovih sastojaka". Mi upozoravamo dakle da treba hitno oblikovati jasno trgovinsku politiku, onda bi dakle to bilo lako, dakle, i bilo bi izvedivo. Također činjenica je da ovakav prekomjeran uvoz šteti tekstilnoj-obućarskoj industriji jer se dopušta da na tržište dolaze proizvodi o čijoj nekvaliteti ili kvaliteti kupci ne znaju ništa. Ponajmanje o štetnosti istih po njihovo zdravlje ili o nedostojnim radnim uvjetima pod kojima se proizvode. Dakle, mi nismo za zatvaranje tržišta niti se ne širi nekakva ksenofobija, ali primjerice, na cipeli na kojoj je kancerogeno lijepilo ta istina mora biti deklarirana. Kao i istina na cipeli hrvatskog proizvođača da je skuplja od kineske jer proizvođač, hrvatski proizvođač rabi ekološki i zdravstveno ispravno ljepilo. Isto se odnosi na sve ostale kineske proizvodi jer sastojke u proizvodima te su tekstilne obućarske industrije. Otklanjanje neprimjerenosti mora obuhvatiti prodajna mjesta na tržnicama kao i ona u trgovačkim lancima velikih distributera. Akcija Hrvatske gospodarske komore "kupujmo hrvatsko, odnosno kupujmo kvalitetno" po našem mišljenju nije postigla dostatnu razinu osviještenosti kupaca i trebala bi biti nastavljena u poboljšanoj verziji. Također uz kvalitetu problem je i količina uvezenih proizvoda u odnosu na razmjere tržišta i kupovnu moć u Hrvatskoj jer je npr. samo prošle godine uvezeno 17 milijuna pari obuće, dok podatke o tekstilnim proizvodima ne možemo dobiti od nadležnih institucija. Također problem je i kontrola uvoza koja izostaje, omogućavajući da ovi proizvodi prolaze npr. pod humanitarnu pomoć, prodajući se potom na tržnicama i drugim neprimjerenim mjestima gdje nije osigurana kontrola kakvoj podliježu druga prodajna mjesta. Evo, ovo je dakle što se tiče točke 6. i mislim da je to moguće ostvariti u što skorijem, tj., u brzom roku i na taj način bi isto mogli pomoći našim tekstilcima i obućarima. Hvala. **Šeks, Vladimir poštovani zastupnik Željko Pecek i Zvonimir Sabati. Izvolite. **Pecek, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege, predstavnici obućara, tekstilaca i gospodine predsjedniče. Kao što smo i najavili, mi ćemo govoriti naravno o tekstilu i o koži, ali želimo reći kako je Klub HSS-a nezadovoljan,

od 2004. godine ne želite uputiti u proceduru zakone. Čak 4 prijedloga imamo u proceduri kojima želimo ukinuti problem od 0,0 promila. Eto, zaboravili ste na nas, bivše kolege vinoljupce. Ja se nadam da će ovakav prosvjed pomoći da i vaša savjest proradi pa da ova točka dođe na dnevni red u, tijekom 25. zasjedanja Sabora. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hoće, već je proradila, već je na dnevnom redu. Da, ali da se i raspravi ako je na dnevnom redu, a ne da ulazimo u Guinessovu knjigu rekorda. Pa ovaj saziv će možda postati poznat po tome što je ušao u Guinessovu knjigu rekorda jer 4 godine je jedna točka uvrštena u dnevni red, a nije o njoj raspravljano. posvetimo se sada problemu obućara i tekstilaca. Ja uvodno želim reći ispred kluba HSS-a kako je to zapravo isti problem za sve one koji se u Hrvatskoj bave proizvodnjom jer Hrvatska je uvozno orijentirana zemlja. Naš razvoj se temelji na osobnoj potrošnji i on se temelji na vanjskom zaduženju i zato su problemi svih onih koji proizvode isti, tako naravno i tekstilaca i obućara. vanjsko zaduženje imamo od 28 milijardi eura stanje 11. mjesec ove godine i unatrag godinu dana povećali smo vanjsko zaduženje za 3,44 milijarde eura. Ta stopa rasta vanjskog duga u godinu dana je bila 13,8%. Ako tome gledamo da imamo preko 12 tisuća milijardi blokada u FINA-i i ako gledamo da 30-tak tisuća radi, ne prima pravovremeno plaću onda znamo kakovi su problemi onih koji se bave proizvodnjom. Za sada 85,6% bruto društvenog proizvoda je opterećeno vanjskim dugom krajem prošle godine. U Zagrebu mi imamo sve više i više dućana svjetskih marki odjeće i cipela. Naprosto potiskuje se hrvatski proizvod, u Zagrebu više nema domaćih proizvođača odjeće, u Zagrebu više nema obrtnika zato jer ih potiskuju svjetski lanci, a prije j20, 30 i 10 godina bila je čast i prestiž imati na nogama obrtničke cipele i bila je čast i prestiž kupiti prilikom vjenčanja odijelo odijelo kod obrtnika. 100 godina imamo priredbu koja se naziva "Zlatna igla" što nam govori o tradiciji proizvodnje u Hrvatskoj. Međutim, danas je uvozna roba preplavila hrvatsko tržište, svi znamo da se uglavnom radi o boflu, da se radi o sumnjivoj kvaliteti, da za tu robu nema nikakvih uputa, nema nikakvih garancija, znamo da se radi od neokoloških materijala, ali problem Hrvatske je, mi se nećemo složiti sa prijedlogom u interpelaciji da zabranimo izvoz, ali ćemo se složiti ako se usuglasimo da postavimo tehničke prepreke za uvoz loše odjeće i loše obuće iz svijeta i Europe. Međutim, ima tu nekoliko važnih pitanja na kojih nismo čuli ništa u odgovoru Vlade, odnosno ovdje ministra Vukelića. Mene bi zanimalo koliko hrvatske odjeće i obuće npr. se koristi u brodogradnji? Znamo da je to radno intenzivan posao gdje bi vjerojatno mogli koristiti i hrvatsku obuću i odjeću. Zanimalo bi me ima li ministar saznanja koliko obuće i odjeće koristi policija npr. koliko koristi Hrvatska vojska i da li kad putem putem HBOR-a pratimo turizam da li se preferira domaći proizvod u tome turizmu pa čak i odjeća da ne govorim o plahtama i o svemu drugom što je u tekstilnoj branši. Ja mislim da ne, da nemamo takova istraživanja, da nemamo niti pokušaja da hrvatski proizvod bude u hrvatskom turizmu. Ako ih ima ja bih volio ministra da me demantira. Međutim, ova Vlada to sve pasivno promatra, to je naš najveći problem, ona nema rješenja za zadržavanje radnih mjesta u tekstilu i obući, a kamoli za povećanje radnih mjesta što bi mi i mogli. Kako će ti ljudi otići u mirovinu sa ovim prosjekom plaća koji imaju ako znamo da je mirovina 39% prosječne plaće trenutačno u Hrvatskoj, da novi umirovljenici imaju 20% manju plaću čak i od toga. Kako će oni sa prosjekom od tisuću 600, 700 kuna otići u mirovinu i kolika će ona biti? Mogu li ti ljudi koristiti npr. servis HITRO? Da li to njih zanima? Ne. Vlada je osnovala servis, međutim to naravno njima ništa ne pomaže. Mogu li se uključiti u hrvatsku izvoznu ofenzivu? Pa ne mogu se uključiti zato jer da su važan sektor to je potpuno sigurno, ali nitko ih nije zvao, nitko ih nije, nitko im nije predložio da budu lokomotiva u tom izvoznom vlaku jer oni to mogu biti. Opće je poznato kako imamo trgovački deficit i u odjeći i u obući, pa čak to imamo i u hrani. Mi u Hrvatskoj ne možemo niti hrane više izvesti nego što uvezemo. Pa što ćemo proizvoditi? Hoćemo li proizvoditi avione, rakete i automobile, ili ćemo proizvoditi hranu, tekstil i obuću? Međutim, problem je što ovaj sektor nema tko pratiti, odnosno ne želi. Bankarski sektor je 95% pod kontrolom vlasnika izvana, njih zanima praćenje domaće proizvodnje njihove, u Hrvatskoj nismo osnovali banku koja bi bila specijalizirana za proizvođača, koja bi bila specijalizirana za ovakve sektore i oni se naprosto nemaju komu obratiti, koji je preko 100 milijardi za pomoć slušao sam pažljivo ministra, ukupno za tekstil i za kožu smo izdvojili 0,02%. Eto toliko o strateškoj podršci za tekstil i odjeću od Vlade. Danas mi imamo klasičnu komunikaciju u odnosu Sabor Vlada, otvorili smo raspravu, govorimo o problemima u Saboru, a Vlada kaže interpelacija ne treba. Vlada će poduzeti strateške mjere, međutim ove grane tekstil i odjeća nemaju više vremena za strategiju. Oni žele operativu. Međutim, u svojem izvješću također Vlada kaže što je interesantno. Europa industriju tekstila i odjeće intenzivno pomaže u procesu naročito modernizacije i strukturnog prilagođavanja i potiče i olakšava taj proces preko horizontalnih i regionalnih mjera, a ne izravno putem državnih potpora. Hrvatska Vlada je dala 20 milijuna kuna za taj sektor, a nema nikakvih drugih horizontalnih, regionalnih ili vertikalnih kako god hoćemo nazvati te mjere. Vlada odgovara u tijeku je izrada analize dosadašnjog stanja u tekstilu i odjeći kao i njihovog razvoja. Pa već i vrapci na grani znaju koji su problemi u odjeći i tekstilu. Pa nama ne trebaju nikakve nove analize. I mala djeca u Hrvatskoj to znaju i svi mi znamo kakvo je stanje. Orijentirani smo uvozno. Ja ću vam reći podatke. '98. godine uvozili smo u tekstilu u vrijednosti 443 milijuna dolara. Danas mi uvozimo 850 milijuna dolara. Duplo je povećan uvoz u tekstilu od '98. do 2005. godine. Međutim, izvoz je bio '98. 642 milijuna dolara i ostao je u prošloj godini na 668 milijuna dolara. Kod toga nismo ništa promijenili osim strukture, imamo sve manje finalnih proizvoda u izvozu tekstila, a sve više je lom poslova. Postoji velik broj firmi u tome sektoru, one su nepovezane, one su prepuštene same sebi, nema suradnje, ali nama omogućuje velik broj ugovora o slobodnoj trgovini koji smo sklopili unatrag 5, 6, 7 godina da izvozimo u Europu i u svijet, ali kako ćemo izvoziti kad obućari u 2005. godini su proizveli 4 milijuna 363 tisuće pari obuća u Hrvatskoj? Znači mi nismo uspjeli proizvesti niti jedan par po stanovniku u Hrvatskoj. Kakvo je to stanje najbolje nam simbolizira nekad veliki kombinat "Borovo" u kojem je radilo preko 10 tisuća ljudi. Ako promatramo tablicu u kojoj je 10 najvećih proizvođača obuće taj veliki gigant "Borovo" tek je na 9 mjestu. Međutim, možemo li mi išta učiniti kako bi zaustavili ovaj pad zaposlenosti? '98. godine u obućarstvu je radilo 12 tisuća i 500 ljudi. To nije baš neka godina koja je predaleko. Danas odnosno prošle godine radilo je 6 tisuća i 600 ljudi. Prepolovili smo broj zaposlenih u ovoj grani. Očito ćemo se morati posvetiti proizvodnji raketa i automobila kao što sam rekao jer ne valja nam sektor obuće, ne valja nam sektor odjeće. Od 1. studenog 2000. godine može se u Europu izvoziti bez carine i bez količinskog ograničenja. Međutim, što mi moramo učiniti? Moramo se posvetiti ovomu sektoru, moramo pomoći da se dođe do novog suvremenog dizajna, moramo im više pomoći da izlaze na sajmove doma i vani, moramo otvoriti gospodo kuću hrvatske mode, pomoći tim ljudima da negdje u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku da izlože svoj proizvod koji bi potpuno sigurno kupovali hrvatski kupci, da zadrže ova radna mjesta u sektoru odjeće i obuće. I što je neobično važno treba spriječiti uvoz nekvalitetne robe, postaviti tehničke prepreke, reprogramirati previsoke obaveze koje taj sektor ima, dio otpisati. I razmišljati o drugačijem oporezovanju To je radno intenzivan sektor koji ima svoju priliku ali u procesu restrukturiranja on mora dobiti podršku. Do sad je nije imao. Ukoliko to hitno ne promijenimo ja se bojim da ćemo imati jako, jako loše rezultate. Hvala. I poštovani zastupnik Željko Sabati, ima dvije i pol minute vam je ostalo. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Da, dovoljno. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre! Ma, i tih dvije i pol minute se može puno reći posebno ako spomenem da dolazim iz Varaždinske županije a svi znamo da Varaždinska županija ima još uvijek jedan snažan i velik "Varteks". Ne naravno kao što je bilo krajem '80.-tih godina. Da vas sve skupa podsjetim samo kako je i u tekstilu i obući

Doista, pojavljuju se doduše i nove tvrtke koje zapošljavaju sve veći broj ljudi ali to nije niti približno onome što je bilo nekad. Ako gledamo analizu zaposlenih po svemu sudeći to će i dalje biti negativni trend. Ako gledamo na kraju krajeva i analizu prihoda i rashoda onda možemo reći da sa ukupnim postotkom prihoda u Varaždinskoj županiji tekstil i koža sudjeluju sa 26%, da prosječan broj zaposlenih danas ako govorimo o toj prerađivačkoj industriji sudjeluju sa 48%. Isto tako ako gledamo izvoz, onda moramo reći da koža i tekstil sudjeluju čak sa 70% izvoza. Ali ako gledamo prosječne neto plaće onda moramo biti vrlo žalosni iako znamo da je to radno intenzivna industrija. Recimo za tekstil, krajem 2005. godine prosječna plaća je iznosila 2 tisuće 475 kuna a za obuću 2 tisuće Svi znamo kolika je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj. I mi stalno govorimo da i Varaždinska županija pa na kraju krajeva i Međimurska, Krapinsko-zagorsko možemo slobodno kazati Koprivničko-Križevačka spadaju u red na samo dno po prihodima. Isto tako ako se osvrnem kao jedan od potpisnika ove interpelacije doista mi je bila samo želja da pokrenemo raspravu ovdje, u ovom visokom Domu ne da ovo očitovanje bude nekakav alibi tko je više ili manje napravi. Pa napravilo se nešto, to nitko ne veli. Ali da li je to dovoljno, idemo o tome otvoriti raspravu. Ja velim da to nije dovoljno. I upravo zbog toga bismo htjeli motivirati Vladu da pokrene određene druge projekte. Hvala. Hvala. U 11 i 17 je isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite! Morate paziti ovaj da odgovara glavi da ne bi bila neka prevelika ili premala kapa, premala glava ili kapa. Zlatko (HSLS)** Hvala štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine ministre, kolegice i kolege i štovane gospodo na galeriji. Ako se ne varam ovdje smo prije nekoliko mjeseci izvodili tekst kada su kolege iz HSS-a bili, predložili onaj svoj Zakon o zaštiti domaće, ne samo zaštiti nego i promicanju domaće proizvodnje, pa sam ja onako bio postavio pitanje da svatko od nas se testira što tog momenta ima na sebi? Pa smo onda ustanovili da zapravo nosimo ovako uglavnom…

tema zapravo činjenica za koju zapravo jesmo krivi. Nitko nam ne može zabraniti da kupujemo domaće ali očito da je agresija tih stranih odjevnih predmeta, …/Govornik se ne razumije/… trendovski pa onda morate jako paziti jer vidim da i kod nas postoje ljudi koji se itekako paze kako se ljudi i građani u Republici Hrvatskoj odijevaju, pa između inoga i političari i onda biste napravili jako veliki faul kada biste doista nosili ne znam, vjerojatno ove gaćice ili potkošulje "Galeb" Omiš a ne nešto drugo. I to je naša stvarnost. Kao što je naša stvarnost da bi i Vlada i Parlament zapravo itekako bi se morali voditi računa o tom ravnomjernom razvoju Hrvatske. To je nešto što se zapravo na neki način i po definiciji se smatra da ovdje je ovaj visoki Dom, mi dolazimo iz svih krajeva, svih regija Republike Hrvatske i moramo doista ovdje se, imamo legitimno pravo da se doista borimo, imamo vidnu cjelinu ali također svi oni problemi koji su vezani uz naš prostor da ga ga artikuliramo i da tražimo da Vlada intervenira i da zapravo pokušava rješavati ove, te probleme koji svakako nisu izmišljeni nego su stvarni. Tim više što i sami znamo ako malo više potičemo jednu industriju da onda, jednu granu da promičemo i jedan neravnomjerni razvoj Republike Hrvatske. Ako se zapravo previše ulaže u brodogradnju onda svakako se javlja s punim pravom ovdje, nemamo ih hvala Bogu, nemaju svi krajevi Republike Hrvatske brodogradnju da onda se moramo pozabaviti i onim granama koje su, koje egzistiraju na našem području. znači mislim da tu nema i taj zahtjev, u zahtjevu ovih 17 zastupnika. Ja bih ga također potpisao, isto smatram da je legitiman. Upravo da progovorimo o jednom problemu koji je gorući. Koji se doista tiče 40-tak i više tisuća ljudi i svakako da ne možemo biti zadovoljni sa ovim trendovima koji su kolege i natjerali da idu sa ovom Interpelacijom. prostora, iz prostora, kraja iz kojega ja dolazim moram se doista vratiti u one devedesete godine jer u Osijeku su bili doista razvijeni čitav, bila je dobro razvijena tekstilna industrija. … kada netko pita za «Svilanu» onda ovi koji su se tamo rodili početkom devedesetih godina mislite da govorite zapravo o nekom «science fiction-u». Danas umjesto «Svilane» ćete pronaći ovaj Kad vas netko pita gdje je «Lio» opet ovi koji su se rodili devedesetih godina će slegnuti ramenima. Danas tamo gdje je nekad bio taj čuveni, ta čuvena tvornica «Lio» danas je «Kaufland». sve govori šta se to dogodilo u ovih 15-tak godina više od bilo koje riječi, bilo koje naše argumentacije. Znači «Pevec», «Kaufland» ili nije uopće, nije, ne želim da ih ni reklamiram ni na pozitivan ni negativan način, ali to su činjenice. Toga više nema. «Tekos», on je vjerojatno i sa zemlje, on vjerojatno isto ne postoji. Tamo nešto drugo funkcionira. «Mara», tamo je sada, mislim da je, mislim da se «Renault» prodaje, ima svoj prodajni salon. «IMK» Slavonije jedva da životari, vegetira, preživljava. Isto zapravo nekada od isto jedne slavne tvornice je nestala. «Obuća» i tako dalje i tako dalje. I to je doista bolna situacija. I nije to lako ni braniti. Ali ipak slažem se da treba govoriti više o budućnosti. Ali treba se sjetiti upravo tih, tih herojskih uvjetno rečeno dana kada su upravo ne samo Osijekom nego i Hrvatskom ali Osijekom isto špartali ljudi koji su se … /Govornik se ne razumije./ … odlučivali da ulaze u privatizaciju tekstilne industrije tih pojedinih u doista osječkim redovima koji su, brendova, tvornica koji su stari i preko 100 godina. Meni je recimo osobito teško palo jer to pripada mojoj mladosti kada sam čuo da se pojavio neki lik, liči onako, kao iz vedra da je pao i da će kupiti kožaru. I kupuje kožaru. Pitate koje su mu reference? Kaže jako je dobar sa ondašnjim ministrom obrane i ondašnjim županom. To je bila jedna referenca. Normalno kožara je upropaštena. Od nje nema više ništa. Lik je nestao. Možete mu samo staviti soli, soli na rep. Ali kožare, IMK Slavonije, Svilane, LIO-a više nema. I to je nešto što, o čemu zapravo se moramo kada o ovakvim stvarima govorimo vidimo da su te, ti problemi počeli doista počeli doista puno ranije i sada doista teško je naći koje su to mjere koje ne smiju biti palijativne koje će rješavati ove probleme. Ovo moram dodati. Da cinizam bude veći Osijek ovoga momenta ima najmoderniju srednju tekstilnu školu. U onom, vjerojatno u većem, u Hrvatskoj sigurno.

Samo se pitam zapravo za koga mi onda školujemo u toj jednoj od najmodernijih škola u onom dijelu, u onom dijelu Europe kada zapravo jednostavno ta tekstilna industrija više ne postoji odnosno da odmah kažem da je ondašnja politika našla zapravo sjajno rješenje. Pa je onda to propast ovih, osječkih tih brendova i te tradicije supstituirala da je u slobodnoj zoni ponudila Bennettonu. Stigao Bennetton. Ta prljava, prljava industrija je transferirana na područje istočne Hrvatske. Normalno, za razliku od ovih kada su privatizirali uopće, nisu nas uopće pitali kao gradonačelnika što vi o tome mislite i koji su njihovi planovi? Ne, to nisam saznao. Planovi su bili da se lova isisa i da se zapravo, da se pokupi kajmak a da zapravo veliki broj ljudi ostane na ledini. E onda kada je došao Bennetton odmah su zapravo tražili pogodnosti. Da ih oslobodite od komunalne naknade i da neki, i da, i da im pomognete da bi zapravo tamo lakše eksploatirali one ljude. Sada gotovo da ne prođem svaki nekoliko tjedana, možete čitati koji se zapravo, s kojima se sve problemima susreću ti, ti radnici koji gotovo kao da se vraćaju u ona vremena kada su ljudi tamo … /Govornik se ne razumije./ … pokreta kada su razbijali strojeve i kada gotovo umjesto jednoga modernog modernog kapitalizma sa ljudskim likom zapravo imamo najgore izrabljivanje. Onda i nije čudo, nije upravo ni čudo što su i bolovanja i sva ova zapravo pokušaj da se eskivira ove radne obveze su zapravo normalna posljedica stanja u tvornici a nikako ne hira, hira tih jadnih žena koje na svakakve načine moraju se doskočiti, dosjetiti kako bi iz jednoga takve, iz jedne Normalno sad neću ni na stranu, govoriti da u međuvremenu ti likovi koji su se … /Govornik se ne razumije./ … nisu imali ništa su sada postajali, sada postaju, u međuvremenu su promijenili i malo i političku orijentaciju pa su sada skloni nekome falš regionalizmu. Pa sada su, sada vode i ljekarne ili neke druge stvari. Ali uglavnom kažem kroz tu privatizaciju tekstilne i obućarske industrije u Osijeku a takvo je vrijeme da je nažalost i u ostalim dijelovima Hrvatske su prodefilirali čudni likovi sa tim političkim pedigreom kažem gdje je poznanstvo sa bivšim ministrom obrane i sa ovim županom bilo najvažnija referenca koja je onda normalno i završila tako kako je završila. Nažalost građani zaboravljaju zapravo tko je bio i tko je kumovao svim tim, svim tim nemilim događajima s početka odnosno iz … /Govornik se ne razumije./ … devedesetih godina tako da danas je zapravo vrlo moderna i prolazi ova parola da je za sve kriv, je sve kriv središnja vlast, vlada, Zagreb i tako dalje i tako dalje. Ali to su samo činjenice. I još jedanput se pokazuje da je čak i pamćenje onoga tko je oštećen da mu je jako krhko i uvijek kada se pojavi neki novi mesija onda mu u tome lako i prelako mu zapravo povjerujemo. Klub HSLS-a će ponuditi neke svoje prijedloge, prijedloge koji bi mogli biti mjera za potporu ozdravljenja obućarske i tekstilne industrije. se ne razumije./ … odnosi na, da interpelacija se tiče ove sjeverne, sjeverozapadne Hrvatske onda je činjenica da ta tekstilna i obućarska industrija danas zapošljava svaku četvrtu radno sposobnu osobu na tom području. Na razini Republike Hrvatske to je riječ o negdje oko 40 tisuća ljudi. I da ostvaruje ostvaruje milijardu dolara bruto izvoza. Vidite ja sam se, moram priznati da sam se, da sam se začudio kad sam čuo da toliko isto ostvaruje i brodogradnja. Ovako na prvi pogled djeluje paradoksalno, ali činjenica je upravo da i ta navodno neprofitabilna grana industrije daje ipak relativno dobre rezultate. Osim toga što je vrlo važno ta industrija ima dugogodišnju tradiciju, a preko 50% green field investicija upravo se realizira preko tih grana. Trebalo bi doista prebaciti teret bolovanja na HZZO-o sa poslodavca. Jer upravo kažem glavnu radnu snagu čine žene i to u dobi od 20 do 35 godina i normalno da one vrlo često su prisiljene rekao sam iz mnogih razloga da koriste bolovanje, a to im i zakon dopušta. S druge strane žene u dobi od 35 do 60 također su na bolovanju iz nekih drugih razloga. Ali kažem uglavnom 80% tih bolovanja su kraća od 45 dana i izravno na trošak poslodavca. Zatim trebalo bi po našem mišljenju osloboditi carinski pristojbu za robu koja se privremeno uvozi na ondašnju proizvodnju radi izvoza. Ova mjera po našem mišljenju kluba trebala bi staviti Hrvatsku u ravnopravni položaj sa zemljama u okruženju koje su postale članice Oslobađanje obveze uplate poreza i doprinosa iz i na plaće za dva mjeseca godišnje te upravo zbog toga trebaju imati na umu da te industrije imaju sezonski karakter proizvodnje i da između dvije sezoni postoji razmak od gotovo mjesec dana u kojem je nemoguće ostvariti, osigurati kontinuiranu proizvodnju za puno radno vrijeme, a poslodavci su i dalje obvezni obvezni isplaćivati puni iznos plaće bez obzira da li se radi ili ne radi, odnosno što se radi. Ova mjera je usmjerena po našem mišljenju ka povećanju plaće, a po našim spoznajama provedene su i u Španjolskoj, Italiji pa čak i u Bosni i Hercegovini. Zatim ono što je vrlo važno, to je eliminacija nelojalne konkurencije sivoga tržišta. Znači da li ćemo mi poštivati svoje zakone ili ne. To je zapravo pitanje svih pitanja. Znači Hrvatska ima te propise koji zabranjuju proizvodima koji sadrže stanovite supstance. Ja ih neću navoditi jer tu kažem i ministar i ministarstvo zna puno bolje od mene. Ali ono što mora biti jasno, da svaki uvoznik je obvezan priložiti prilikom uvoza potvrdu certifikatnog laboratorija da proizvodi ne sadrže zabranjene tvari, to nažalost koliko čujemo nitko ne traži. Ovim mjerama će se sanirati nelojalna konkurencija ljetne robe, poglavito s Dalekoga istoka, jer materijali koji ne sadrže zabranjene supstance daleko su skuplji, a hrvatski proizvođači ih ne mogu tako lako nabaviti. A kada oni, kada mi izvozimo u Europsku uniju i Ameriku onda smo dužni priložiti certifikate o nesadržavanju zabranjene supstanci. To je ono znate, nažalost mi smo imali i ministara koji su mislili da se sve može rješavati trgovinom, koji je bio uvjeren da, on je bio tu potpuno u pravu da uvijek negdje u svijetu možete uvijek kupiti jeftinije nego kod nas, bilo koju stvar. To je doista, to nije velika mudrost. Ali vrlo je opasno kad to postane i dio nacionalne strategije. Onda uvozite od igračaka pa do kraja. I doista kada hodate ne samo po ljeti nego po našim industrijskim središtima onda ćete doista vidjeti more more tih cipela jeftinih i koje dolaze upravo iz nekih čudnih zemalja i koje su zapravo doista direktna konkurencija, a odjevnim predmetima da ne govorim, koje su direktna konkurencija, nelojalna konkurencija upravo našoj proizvodnji. Znači Hrvatska ima propisane sanitarne uvjete za prodaju obuće i odjeće na malo. A isto, kažem upravo ti propisi ne smiju se primjenjivati selektivno. Znači mora se eliminirati ovo sivo tržište. I strateško rješenje problema. Utemeljivanje Fakulteta dizajna obuće, odjeće i interijera. Ja se sjećam kad sam posjetio u Vicenci kao grad prijatelj grada Osijeka sam posjetio njihovu tvornicu "Palzileri" onda sam prvo bio zapanjen da je UMK Slavoniji glede strojeva da su naši strojevi bili moderniji, ali zapravo tamo je, ali glavni punkt u "Palzilariji" su upravo bili taj dizajnerski odjel. Mi doista evo koliko već godina tu imamo mi zapravo nemamo ni jedan pravi hrvatski dizajn. Onda kad smo poslali te ljude iz "Palzilerija" normalno Talijani idu kaže idu i prema Turskoj koja je sad jedan od najvećih proizvođača zapravo odjeće u svijetu i prema Kini, Singapuru. Rekao sam prvo pa zašto otprilike ne pokušamo raditi neki kontakt i suradnju Hvala vam da je to zapravo bio odgovor koji je zapravo spriječio svaku moguću suvislu suradnju između recimo dakle jedne brandovske tvrtke i one tvrtke koja bi to lako mogla postići. Iako ne treba zaboraviti one njihove tref, ako se sjećati oni kožni kaputi koji su bili vrlo popularni na istočnom tržištu. Znači utemeljenje Fakulteta dizajna, obuće, odjeće i interijera. To su stvari kažem koji bi na neki način ta, treba prijeći na ekonomiju znanja i mislim da to također nećemo faliti. I upravo ova Interpelacija je upravo dobar način kako se stvari trebaju potaknuti i kako ovdje na ovom mjestu u Parlamentu treba o tome raspraviti doista bez ikakve mržnje i ne znam politike. Nego, to je stvar koja će jamčiti upravo taj razvijeniji razvoj Republike Hrvatske i zaštiti jednu takvu granu industrije sa dugom i dobrom tradicijom. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Velimir Pleša. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Hrvatska demokratska zajednica neće podržati i prihvatiti Interpelaciju o odgovornosti Vlade Republike Hrvatske za stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Republici Hrvatskoj zbog odstupanja politike utvrđene programom Vlade u mandatnom razdoblju 2003-2007. jer ne nalazimo osnove za interpelaciju odgovornosti. Mišljenja smo kako Vlada svjesna važnosti ali i problema u tekstilnoj i obućarskoj industriji poduzima niz mjera i aktivnosti u svrhu povećanja konkurentnosti hrvatske tekstilne i obućarske industrije. Tijekom posljednjih godina nastavljeni su dugogodišnji trendovi koji su unatrag dva do tri desetljeća postepeno doveli do značajnih promjena u tekstilnoj i obućarskoj industriji i bitno utjecali na njihovo poslovanje. Na svjetskom tržištu i dalje se odvija proces dislokacije velikog dijela resursa, poglavito proizvodnih ovih industrijskih grana i to iz razvijenih zapadnih zemalja prema onim tranzicijskima na području Srednje i Istočne Europe kao i dalje na istok sve do zemalja Jugoistočne Azije. Niz je čimbenika utjecao na to da se obujam poslovanja te branše smanjio. Količina poslova općenito se smanjila. Neka strana tržišta sve više se zatvaraju za naše tvrtke, a na domaćem tržištu vlada velika konkurencija za sve manje poslova, kao i nadmetanje sa sve jeftinijim uvoznim proizvodima sa Dalekog istoka. Te gospodarske grane … /Govornik se ne razumije./ … problemima nelikvidnosti, nedostatkom kvalitetnih školovanih stručnih kadrova, konukrencije sivog tržišta, zastarjelim strojnim parkom, visokom troškovima rada itd. U okviru ovakvih globalnih kretanja tekstilna i obućarska industrija nije zaobiđena, veće je štoviše zbog vrlo visoke orijentiranosti na lom poslove gubila proizvodne linije, ali isto tako i tržišta radi vrlo teškog načina dosizanja cijenom nekonkurentnosti. Hrvatska Vlada nizom intervencija podržava programe kojima bi se olakšalo i pomoglo poduzećima tekstilne i obućarske industrije da provedu moguće promjene u proizvodnji i poslovanju kako bi postali konkurentniji i pronašli niže na tržištu za proizvode sa većom dodatnom vrijednošću, odnosno omogućiti prelazak s doradnih i uslužnih poslova na cjelovite poslove i vlastite kolekcije s prepoznatljivom robnom markom. Cilj toga je umrežiti i povezati sve pojedinačne sektorske i druge aktivnosti s državne, županijske i lokalne razine te stvoriti sinergiju u intervencijama potpore za restrukturiranje poduzeća u ovom sektoru. Hrvatska je mala i otvorena ekonomija koja je u velikoj mjeri izložena vanjskim utjecajima a koje imaju značajne učinke na gospodarstvo. Put koji smo odabrali je jasno izražen našom željom ulaska u i na tom putu jedno od počela je jačanje tržišne ekonomije s manjom ulogom države u gospodarstvu te jačanje privatnog sektora i privatnih inicijativa. Pri tome je važno istaknuti kako država štiti najvažnije strateške gospodarske interese, ali na način da u što manjoj mjeri utječe na narušavanje tržišnog natjecanja. Usprkos toga, hrvatska je Vlada u proteklim godinama od 2004. do 2007. pomagala poduzećima tekstila, kože i obuće temeljem izrađenih programa restrukturiranja i konsolidacije pa tako imamo situaciju da je odlukom Vlade od 9.9.2004. Sloga i Požega pretvoreno potraživanje državni u vlasnički ulog u iznosu od 4 milijuna Slavoniji Osijek odlukom Vlade od 10.11. također pretvoreno potraživanje državni u vlasnički ulog 14 milijuna 427 tisuća kuna. Slogi Koprivnica 20.6.2006. u iznosu od 27 milijuna 228 tisuća kuna. Državna jamstva dana su "Varteksu" kao najvećoj i najznačajnijoj tekstilnoj industriji i to odlukom Vlade od 23.12.2004. godine u ukupnom iznosu prema Privrednoj banki Zagreb 2,7 milijuna eura, Zagrebačkoj banci Zagreb 3,95 milijuna eura i putem HABOR-a 50 milijuna kuna. Dana pozitivna mišljenja Hrvatskom fondu za privatizaciju za davanje pozajmica poduzećima u većinskom državnom vlasništvu "Trimot" d.d. Imotski 2005. 6,5 milijuna, 2006. 3 milijuna i milijun i pol, "Goričanka" Nova Gorica 2006. 900 tisuća kuna, "Trimot" Imotski ponovno 2007. 3,2 milijuna kuna, "Meso" Goričan 2006. 3 milijuna kuna, "Slavonija" Osijek 2006. 3,3 milijuna kuna, "Sloga" Požega 2007. 5 5 milijuna kuna. Naročito je ovdje potrebno istaknuti primjer "Varteksa" jer je primjer uspješno vođenog procesa restrukturiranja i dokaza tako sposoban menadžment uz jasnu viziju i strategiju može pronaći dovoljne unutarnje resurse koji će kroz optimalno postavljeni program restrukturiranja ojačati tržišnu poziciju, ali i konkurentnost tvrtke. Trend smanjivanja ukupne proizvodnje tekstilne industrije u zemljama regije i Europske unije uzima se pri tome kao tržišna determinanta koju nije realno očekivati da ju je moguće mijenjati, Hrvatska trenutno ima dvostruko veći udio od tekstilne industrije u bruto društvenom proizvodu od zemalja Europske unije, u Hrvatskoj je to 1,1% u odnosu na 0,6% u Proces restrukturiranja ove industrije odvijat će se sukladno uvjetima i ograničenjima u okviru tržišta Europske unije i pod utjecajem globalnih procesa. Cilj restrukturiranja je jačanje konkurentske sposobnosti ovih industrija, jačanje konkurentske pozicije sagledava se u porastu produktivnosti rada. To će se ostvariti specijalizacijom u proizvodnji, u proizvodima više dodane vrijednosti korištenjem nove tehnologije, inovacijama, znanjem, stručnom radnom snagom. Proizvodnja veće dodane vrijednosti zahtjeva inovacije, investicije u dizajn, istraživanje i razvoj vlastitog proizvoda, ulaganje u ljudski kapital, obrazovanje i obuku kadrova, brzi transfer znanja i novih tehnologija, fleksibilnost i reorganizaciju uvjeta rada. Konkurentnost sektora ovisi i o partnerstvu i kooperaciji poduzeća privatnog i javnog sektora. Ovako koncipiran plan restrukturiranja putokaz je tekstilne industrije i kako pronaći izlaz iz problema koji ih danas muče. Svako dobro pripremljeni plan reformi, odnosno pojedinačnih planova restrukturiranja bit će u tom smislu prepoznati i u određenoj mjeri će se nastojati poduprijeti dozvoljenim mjerama koje neće narušavati tržišno natjecanje kao što je to bilo i u slučaju "Varteksa". Budući da je predlagatelj pozivao se na određene podatke iz Međimurske županije, ja ću reći da ti podaci zaista jesu takvi, oni su točni. Tekstilna industrija u Međimurju ima dugu tradiciju i danas se usprkos zahtjevnosti svjetskog tržišta i teškoćama na domaćem tržištu nalazi na vrhu među izvoznim gospodarskim granama u županiji. Od svih segmenata tekstilne industrije u Međimurju postoji primarna tekstilna industrija u vidu proizvodnje tkanine i pletiva te pozamanterije i sličnih proizvoda i proizvodnja odjeće, odnosno gotovih konfekcioniranih tekstilnih proizvoda uključujući čarape i artikle za domaćinstvo. Tekstilna industrija u svjetskim razmjerima općenito, a posebice njena odjevna komponenta pretežno radno intenzivna djelatnost relativno slabo akumulativna i dohodovno neatraktivna pa je to slučaj i u Međimurju. Kao jedan od pokazatelja tog stanja je visina prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u tekstilnim tvrtkama koja je značajno niža od prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Republici Hrvatskoj. U obućarskoj industriji koja je isto tako kao i tekstilna radno-intenzivna i izrazito izvozno orijentirana na području Međimurske županije 2005. godine djelovalo je 7 poduzeća, odnosno razvrstamo li ih prema kriteriju veličine pet malih i dva srednja poduzetnika. Usporedimo li rezultate poslovanja obućarske industrije i ukupnog međimurskog gospodarstva, dolazimo do podatka da je u 2005. godini dio obućarske industrije u ukupnom prihodu prihodu gospodarstva iznosio 1,3% odnosno ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 103,8 milijuna kuna. Zbog čega sam spominjao ovo i slažući se sa predlagateljem da je nešto potrebno poduzeti na rješavanju ovoga stanja? Moram reći da mi je žao što nitko, niti predlagatelj, niti gospođa Zgrebec, niti gospodin Lesar koji svi dolazimo iz iste županije, nisu spomenuli kako je upravo u toj županiji uviđajući ovakvo stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji napravljen jedan projekat "Restrukturiranje tekstilne i obućarske industrije" kojeg nositelji tog projekta su bili i Međimurska županija, poduzeća tekstilne i obućarske industrije, "Redea", Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje ispostava Čakovec i Sindikat tekstila, obuće, kože i gume Hrvatske. Cilj projekta je nizom intervencija održati programe kojima bi se olakšalo i pomoglo poduzećima tekstilne industrije i obućarske da provedu moguće promjene u proizvodnji i poslovanju kako bi postali konkurentni. Umrežiti sve pojedinačne sektorske i druge aktivnosti i resurse s državne, županijske i lokalne sredine i stvoriti sinergiju u intervencijama potpore za restrukturiranje poduzeća u ovom sektoru. Sadržaj tog projekta može se očitavati kroz potporu i pomoć za prijenos i korištenje dobrih iskustava iz Europske unije i drugih regija, inozemstva, razradu programa restrukturiranja, uvođenju i korištenju novih tehnologija i upravljanja, pokretanju inovacija, pristupu tržištima i promociji, upravljanju ljudskih resursima. A rezultati koji se očekuju od ovakvog projekta restrukturiranja su prije svega sačuvati radna mjesta, povećati udio novih proizvoda i tržišne realizacije, a pozitivni poslovni pokazatelji, povećano ulaganje u razvoj, povećati vlastiti kapital tekstilne i obućarske industrije i osigurati, održavati i proširivati osnovu konkurentske prednosti primjenom novih tehnologija. Ovo je sve na papiru napisano, ali ono što je bitno i zbog čega sam ovo morao spomenuti to je da taj program Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije evo upravo jučer, odnosno prekjučer dobio potporu Nacionalnog gospodarsko-socijalnog vijeća i ušao je kao jedan od 3 pilot projekta bit će proveden kao jedan od 3 pilot projekta. Znači, u Istarskoj, Zagrebačkoj županiji i u Međimurskoj županiji. U Međimurskoj županiji je upravo prihvaćen ovaj projekat restrukturiranja u tekstilnoj i obućarskoj industriji i bit će provođen na temelju programa koji će dati belgijska Vlada, odnosno flandrijska na onaj način kao što i predlagatelji ovdje ove interpelacije to predlažu. Pa se nadam da će to biti jedan od prvih koraka ka tome da se upravo i u Hrvatskoj konačno i na temelju strategije koja je pri završetku i koja će biti kroz nekih mjesec dana ili možda 2 mjeseca prihvaćena, konačno moći razgovarati i govoriti o tome da se ide prema pravilnom restrukturiranju tekstilne i obućarske industrije. Zbog svega ovoga, kao što sam rekao na početku, Klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovu interpelaciju jer mislimo da hrvatska Vlada u razdoblju od 2003. do 2007. u potpunosti poštuje ono što je bilo i navedeno u njezinom programu. Hvala vam lijepa.

Prvo zahvaljujem svima, dakle, koji su se uključili u raspravu, zahvaljujem svima koji su i svojim dodatnim prijedlozima, dakle, koje su uputili u raspravi pomogli ili će pomoći, dakle, da se pokuša riješiti ova situacije. A također, eto, zahvaljujem i Klubu Hrvatske demokratske zajednice jer slažemo se u jednom dijelu ove rasprave. Slažemo se, dakle, o uzrocima koji su doveli do ovakvog stanja, ali eto ne slažemo se koje bi mjere trebalo poduzeti s jedne strane i ne slažemo se dakle da je u protekle 3, 4 godine ono što je bilo napravljeno bilo dovoljno, dakle, da se pomogne tekstilnoj i obućarskoj industriji. Poslije ovih riječi, dakle, kolege Pleše iz Međimurske županije koje je on rekao u vezi formiranja tripartitnog tijela u Međimurskoj županiji koje ja podržavam i mislim da takva tijela treba složiti i na nivou države. I ne vidim razloga, dakle, da se u tom pravcu ne radi i na državnoj razini, tj., da ne sjednu, i sindikat na državnoj razini i poslodavci i ministarstvo i da ne naprave zajedno takav plan. S obzirom da je gospodin Pleša, dakle, i rekao da su glavne sastojke, glavne zaključke, točke tog plana upravo ono što smo mi u interpelaciji predložili mislim da bi bilo jako dobro da svi zajedno, dakle i klub HDZ-a, podrži ove zaključke i na temelju tih zaključaka, dakle, na temelju dogovora i sindikata poslodavaca i ministarstva, a rekli bismo uz posredstvo ovog Sabora napravi jedan efikasan plan. A svi se, dakle, slažemo u tome da bi stvari trebalo promijeniti. No, dakle, rekao sam prije da se s nekim stvarima ne slažemo. Ne slažemo se u tvrdnji koju je izrekao ministar, evo i poštovani kolega Plešo u ime HDZ-a, da se u protekle 3 godine intenzivno radilo, dakle, kako bi se pomoglo tekstilnoj i obućarskoj industriji. Nažalost, eto, rezultati nam govore suprotno. Rezultati nam govore, da ponovim dakle te činjenice, što se izvoza tiče da izvoz tekstila u 2003. godini bio 4 i pol milijarde, tj., da je sam izvoz u ukupnom izvozu Republike Hrvatske sudjelovao sa 11,1%, da je obuća sudjelovala u izvozu sa 2,9%. Ukupno, dakle, 14% 2003. godine obuća i tekstil su sudjelovale u izvozu 2003. godine. 2005. godine taj udio pao je na 9,5%. Bilježimo negativan silazan trend od 2004. do 2005. Slično je i u indeksu industrijske proizvodnje. U odnosu na 2000. godinu indeks industrijske proizvodnje pao je od 100 na 70. Znači, industrijska proizvodnja u tekstilu pala je za 30%, a u obući 25%. Nadam se da ćete sačuvati koju kapu i za mene. Također bilježimo i stalan pad zaposlenosti. 2000. godine bilo je 44 tisuće zaposlenih u ovoj branši, danas je to negdje oko 33 tisuće. Dakle, mjere koje su u proteklih nekoliko godina ako su i bile poduzete, dakle, bile su neefikasne. Što to znači još za našu državu? Evo npr., prema nekim procjenama 10 tisuća radnika u tekstilu i obući u radnom odnosu donose proračunu godišnje oko 200 milijuna kuna. U slučaju da se taj trend nastavi, tj., da se zbog neuspjelog restrukturiranja ovih industrija, da oni ostanu bez zaposlenja te da godinu dana koriste novčanu naknadnu za slučaj nezaposlenosti država bi morala izdvojiti za te potrebe 110 milijuna kuna. Dakle, ukupni učinak je uprihoditi 200 milijuna kuna i pri tome ne izgubiti 110 milijuna kuna što ukupno iznosi 310 milijuna kuna. Za postizanje ovog učinka država misli postići s potporama u iznosu od 20 milijuna kuna godišnje. Mislimo da to nije moguće. Što se tiče samog izvješća Vlade, izvješća koje govori o ovoj našoj interpelaciji, mi dakle ocjenjujemo da je ono, da ga mi s druge strane ne možemo prihvatiti. Dakle, jer s jedne strane Vlada ne prihvaća svoju odgovornost za rad u u razdoblju od 2003. do 2007. godine, a mi mislimo da je Vlada odgovorna upravo zbog tih podataka koje smo sad iznijeli. Isto tako ne možemo prihvatiti to izvješće Vlade jer Vlada ne podržava niti jedan naš zaključka koji smo mi našli u ovoj interpelaciji, ne podržava niti saniranje tekstilne obućarske industrije u Republici Hrvatskoj, ne podržava traženje prijevoznog perioda za provedbu mjera za saniranje ovih industrija, ne podržava priznanje izvoznicima stimulacije za izvoz, ne podržava selektivan pristup povlasticama za strane ulagače koji ne posluju prema modelu kakav je u Hrvatskoj, ne podržava zakonsku odredbu prema kojoj bi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje snosio troškove bolovanja iznad 30 dana, ne podržava zabranu ili kontrolu prekomjerni uvoz nisko kvalitetnih tekstilnih obrtničkih i obućarskih proizvoda u Hrvatsku. Također ne podržava priznanje kao besporeznog troška one troškove koje hrvatski proizvođači poduzimaju radi uvođenja sustava. Ne podržava mogućnost da se trgovačkim društvima prema prema kojima postoje tražbine zbog neisplaćenog poreza i doprinosa reprogramiraju ove obaveze. Dakle, niti jedna naša mjera nije prihvaćena od mjera koje se u većini mjera je riječ o mjerama koje se moraju ovako i onako dakle poduzeti da bi se zakonska napravila zakonska regulacija našeg zakonodavstva. Predlažu se određene strategije, industrijska strategija, strategija razvoja tekstila i obuće. To u jednom dakle razdoblju za godinu, dvije ili tri unatoč toga što rekli smo već na početku strategija razvoja industrije odjeće i obuće postoje već od 2003. godine na kojoj su radili zajedno i tekstilci, sindikati i poslodavci. Znači tek sada Vlada ide mogli bismo reći s ovom istom strategijom, ovdje je bilo rečeno nekoliko mjeseci prije izbora, a nigdje nema govora o tome da li će se, ako se ne spominje znači da se i neće povećati bespovratna sredstva za obućare i tekstilce u Republici Hrvatskoj koje smo rekli 20 milijuna kuna godišnje, govorim o bespovratnim sredstvima, ne govorimo dakle o jamstvima i garancijama koje plus ona sredstva dobivaju i druge grane industrije. Tako da su naši tekstilci i obućari u jako teškoj situaciji, ne znaju što im donosi sutrašnjica. Evo još u svibnju 2006. godine u Međimurju su tekstilci i obućari imali jedan od niza sastanaka na kojem su upozoravali na teško stanje kod njih, razumije./… tekstilci i obućari ili sanacija ili kontrolirano gašenje. Evo na nama je da odgovorimo na to pitanje i treba otvoreno ljudima reći hoćemo li im pomoći, a pomoći im možemo samo uz sanaciju, samo uz angažiranje dakle većih financijskih sredstava prema tim granama ili im treba reći, čuli smo isto tako s druge strane ovo da je riječ o kontroliranom gašenju, ali onda se mora znati tko će zbrinuti radnike. Tko će zbrinuti radnike? Kako će oni ići u mirovinu itd.? Eto, ja vas još jedanput dakle pozivam da podržite ovu našu interpelaciju jer velim u mnogo stvari smo se svi skupa složili i ove mjere koje su tu, dakle to su mjere za koje misle da će biti dobre. Dakle, ti poslodavci i sindikati, ali eto fali ova treća karika, bitna karika kako bi se te mjere mogle i provoditi. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, gospođe i gospodo na galeriji, kolegice i kolege zastupnici. Kada bi ova interpelacija po odgovornosti Vlade Republike Hrvatske za stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Republici Hrvatskoj kao zaključnu godinu mandata uzela, navodila 2003. godinu najveći dio tvrdnji bi se bez ostatka mogao prihvatiti. Međutim, sa ovim kritičnim datumima, odnosno razdobljem 2003./2007. ne. Dozvoljavam si reći i tvrditi da mi je situacija sa tri izrazito velike tvrtke iz tih djelatnosti, dakle obućarske i tekstilne dobro poznata. Dvije su iz tekstilne industrije "Vuteks" Vukovar i "Iteks" Ilok, a jedna je iz obućarsko-gumarske "Borovo" Vukovar uz možda napomenu da su sve tri itekako stradale za vrijeme Domovinskog rata. Samo za uvod "Vuteks" je do rata imao oko tisuću 500 zaposlenih, "Iteks" oko tisuću 200 zaposlenih, a "Borovo" 16 tisuća u Vukovaru, a oko 18 tisuća u Republici Hrvatskoj. Ostalih do 22 tisuće na području bivše države. S "Vuteksom" se dogodilo nešto čudno. U vrijeme našeg povratka u te prostore 1997. "Vuteks" je radio. Vlada Republike Hrvatske je injektirala određena sredstva u "Vuteks" 1997., ali su ona, a bio je na snazi dvojni platni sustav jednostavno nestala zajedno sa rukovodnom garniturom nestala u pravcu istoka, u pravcu Beograda. Tu jednostavno pomoći nije bilo i "Vuteks" je nakon toga polako, ali sigurno gasio da bi se konačno i ugasio. Ovo samo ide kontra onoj tvrdnji da i ona Vlada se nije brinula o tekstilnoj industriji čini mi se, koliko se sjećam ministar je bio gospodin Porges i upravo je on u tome učestvovao, dakle u ovome kako sam naveo injektiranju sredstava u "Vuteks". je bio gotovo ugašen, više ga nije bilo nego što je bilo, ali sa određenim mjerama zadnje dvije godine naročito počeo oporavljati. Naravno da nije zaposleno ni približno toliko ljudi kao prije rata, ali "Iteks" radi. još nešto, ali itekako važno. Puno toga je u tim tvornicama pokradeno, uništeno za vrijeme okupacije i nastavak rada nije bio niti malo jednostavan. "Borovo" je svakako posebna priča već radi svoje veličine, broja zaposlenih, ogromne proizvodnje sve prije rata i najtežim ratnim posljedicama u svakom pogledu. Pa ako pokušamo ili podijelimo proteklo razdoblje na tri dijela. Prvo od minarne integracije od 2000. godine bilo je slaganje pokušavanje često uspješno konsolidiranje bar neke proizvodnje i u tome se uspijevalo. Nije to bilo ništa blistavo, ali određeni broj ljudi je bio zaposlen i primao plaću za svoj rad. Teret je izvlačila trgovačka mreža i to stoji na području Republike Hrvatske pa i Slovenije. Ostali prodajni prostori su bili nedostupni ili ili uzurpirani, a dokazivanje vlasništva izuzetno težak posao i što je konačno sve uvjetovalo to je kronični nedostatak sredstava. Sada dolazimo do onoga ključnog momenta nebrige za "Borovo", ali 2001. godine. Naime, Poglavarstvo grada Vukovara je predložilo onda Vladi Republike Hrvatske jedan model financiranja i oživljavanja "Borovo". "Borovo" je naime bilo vlasnik oko 3 tisuće 600 stanova raznih veličina. Stanovi su postepeno išli u obnovu i obnavljani su. Te stanove je proteklih godina, mislim na godine prije Domovinskog rata, "Borovo" izgradilo svojim sredstvima, vlastitim sredstvima. Ne možda da se pomisli iz nekog fonda solidarnosti. Predočen je Vladin model otkupa tih stanova a tako dobijena sredstva da idu za obnovu "Borova" Rezultat je nažalost bio muk i od realizacije prihvaćanja tog prijedloga nije bilo ništa. Vrijednost koja, jedna aproksimacija koja je bila oko 400 milijuna DEM dakle, njemačkih maraka, onda su još bile marke u 10 godina da bi se na takav način prihvatio, Sličan prijedlog ali za cijelo područje Vukovara nedavno je predložio u ovome visokom Domu i uvaženi zastupnik Mlinarić Pero. "Borovo" je dobivalo kreditna sredstva, hipoteke su bile izrazito nepovoljne. Hipoteke su stavljane na imovinu van kruga. Naime, pored imovine kako se zna reći u žici, "Borovo" je bilo vlasnik ili jeste još uvijek velikog broja nekretnina van tvorničkog kruga. Dakle, van žice. I upravo na tom polju, kod ovih problema je Vlada Republike Hrvatske u ovome mandatu pokazala izuzetno razumijevanje i počela rješavati i riješila veliki dio tih problema. A to su veliki zahvati od preuzimanja objekata javne namjene, škole, vrtića, đačkih domova i što sve već ne, naravno uz odgovarajuću pravičnu naknadu. Koliki je samo bio problem sa sustavom napajanja električne energije u "Borovu", vodom? Ogromni su bili gubici u mreži ali unutar tvornice i još puno, puno toga. Rezultat ovih mjera je i pokušaj vraćanja tržišta, povrata nekretnina sa područja bivše SFRJ. Pa kad smo kod tržišta evo, nekih dana smo mogli pročitati i čuli naznaku laganog vraćanja na tržište bivšeg Sovjetskog Saveza dakle, Rusije koje je bilo veliki, veliki kupac od "Borova". Moram napomenuti i to da je "Borovo" u svakom slučaju sposobno raditi obuću, obuću posebne namjene i za Policiju i za vojsku i ono to i čini sve uz svesrdnu pomoć i brigu Vlade Republike Hrvatske, poglavito putem resornog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, državnih javnih poduzeća, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih voda, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Fonda za regionalni razvoj pa naravno i Hrvatske gospodarske komore. Vidljivo je iz ovih primjera da tvrtke o kojima je riječ nisu prepušteni sami sebi nego upravo suprotno. Istina je i to da ima još itekako puno posla i to ova Vlada upravo i čini. Istina je opterećena teretom nasljeđa i to ne malim teretom. Hvala. **Bebić, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. I sam sam u grupi zastupnika koja je potpisala ovu Interpelaciju. I što se hoće sada sa tom Interpelacijom? Hoće se najprije upozoriti a onda pomoći. Kako pomoći? U prvoj točki mjera koje se predlaže poduzeti, predlaže se osigurati dodatna sredstva za pomoć ovoj industriji po uzoru na Belgiju. A koliko je to Belgija uložila? 2 milijarde eura i spasila 50 tisuća radnih mjesta. U ovom odgovoru Vlade povodom Interpelacije kaže se da hrvatska Vlada izdvaja 20 milijuna kuna a imamo 38 tisuća radnih mjesta u ovim industrijama. Znači, Belgijanci 2 milijarde eura za 50 tisuća radnih mjesta a hrvatska Vlada velikodušno 20 milijuna kuna ili 3 milijuna eura za 38 tisuća radnih mjesta. Dobro, nismo mi Belgija. Ali ovo je svejedno sramotno malo. Ovo ne znači ništa. Ovo nije nikakva pomoć. Ovo je apsolutna nula a kakva je to apsolutna nula pokazat ću samo na jednom primjeru. Na primjeru recimo pamučne industrije iz Duge Rese. Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo grada Duge Rese uputilo je dopis Vladi Republike Hrvatske u kojem upozorava da su obveze pamučne industrije Duga Resa koja je u stečaju prema Ministarstvu financija za robni kredit za američki pamuk 54 milijuna kuna. Pa moli Vladu Republike Hrvatske da taj dug pretvori ili u udjele ili da ih otpiše. Znači, samo za sanaciju pamučne industrije iz Duge Rese treba 54 milijuna kuna a Vlada velikodušno osigurava godišnje 20 milijuna kuna za sve. Samo za Dugu Resu, za pamučnu industriju treba 3 puta više. A ako se ne spasi pamučna industrija Duga Resa u stečaju, ona vam je zapošljavala 2002. godine 600 radnica i radnika, uglavnom radnica, potkraj 2006. 448, a ako joj se ne pomogne, tih 448 će izgubiti radna mjesta. To je posve izvjesno. Oko toga nema nikakve dvojbe. Oni završavaju na burzi. Prema tome, sa 20 milijuna kuna ne može se pomoći nikome. To je otprilike veličina problema i odnos između onoga što Vlada nudi i potreba koje postoje u tim industrijama. E sada, da vidimo kako Vlada reagira? Ona najprije odbija Interpelaciju. Odbija prihvatiti sugestiju da pomogne tekstilcima. Što je ova Interpelacija? Sugestija Vladi, upozorenje. Ljudi dragi, tu se radi o 38 tisuća radnih mjesta. Pa ne možemo ih prepustiti tako samima sebi, jer oni se neće uspjeti izvući. E, ali Vlada takvu sugestiju zastupnika odbija. Odbija i kažem odgovara na primjerna pitanja zastupnika Pavlica koje glasi, zbog čega Vlada Republike Hrvatske uporno izbjegava pružiti bilo kakvu pomoć tekstilnoj i obućarskoj industriji u u Republici Hrvatskoj? Vlada odgovara, Hrvatska tekstilna industrija nije dovoljno konkurentna na tržištu. To je odgovor Vlade. Pa ljudi Božji to znamo i sami. Pa u tom i je problem. Pa u tom i je problem da nisu dovoljno konkurentni. Pa znamo i zašto nisu dovoljno konkurentni? Pa zato što dolazi roba s Dalekoga istoka loše kvalitete i jeftino proizvedena. Ali tamo ti ljudi koji proizvode tu robu oni rade cijeli dan za jedan dolar. Pa zato je ta roba tako jeftina. I sada umjesto da rješava problem Vlada kaže tekstilna industrija nije konkurentna, eto. Što još Vlada kaže? Vlada kaže da je u tijeku izrada nekoliko strateških dokumenata. Između ostalog analiza dosadašnjeg stanja industrije tekstila. Ljudi Božji vi potkraj mandata idete raditi strategije. Prvo, takva nekakva strategija čujem već i postoji. Ali vi sad potkraj mandata idete snimati stanje u tekstilu. Pa nije stanje u tekstilnoj industriji se pogoršalo unazad 6 mjeseci. Incidentno. Ono nije valjalo ni kad ste vi postali Vlada. I trebalo je na vrijeme napraviti strategije ako ste mislili raditi strategije, a sad su se već morali vidjeti rezultati. A ne vi nekoliko mjeseci prije isteka vašeg mandata kažete eto da ste vi baš u punom zamahu izrade nekoliko strateških dokumenata. Znači vi problem rješavate tako da ste sad osnovali nekakvu komisiju. Onda će komisija osnovati potkomisiju. Ova će osnovati radnu grupu. Radna grupa će osnovati ekspertnu skupinu koja će onda analizirati problem. Još jedino na kraju treba jedno istražno povjerenstvo da ustanovi zašto to sve ne funkcionira? Pa ne može vam to funkcionirati. To je tako jasno da vam ne funkcionira. Tu nikakvih rezultata s vašim komisijama biti neće. Vrijeme za izradu strategija i analiza je prošlo. Prošlo je. Ono je bilo kad ste osvojili mandat. Gledajte, ili će sad Vlada prihvatiti ovu Interpelaciju a time i svoju odgovornost kao Vlada. Odgovornost i pomoći će tekstilnoj obućarskoj industriji ili će ove dvije grane propasti. Tu nema nikakve dileme. Tu se nikakvo čudo neće dogoditi. Nikakvo. Ili hoćete pomoći ili nećete pomoći. Propadnu li te dvije industrije to znači daljnji gubitak radnih mjesta. To znači pad izvoza jer su to izvozno orijentirane grane. To znači smanjenje rasta BDP-a. Tekstilcima i obućarima ne trebaju vaše strategije. Njima treba novac. Novac im treba. Treba im pomoć, materijalna pomoć da se izvuku u situaciji kad im je konkurencija danas na tržištu robe s Dalekog istoka jeftina i loša. Njima treba belgijski model, možda ne dvije milijarde EUR-a ali svakako ne ni 20 milijuna kuna godišnje. I tekstilcima i obućarima treba otvoreno reći. Odbijajući ovu Interpelaciju Vlada vam poručuje mi vam pomoći ne mislimo. Ne mislimo. Ostajete sami, živite kako znate. Propadajte kako propadate. Gubite radna mjesta. Da ministre Vukeliću, lako se vama smijati. Ali ja vas pitam da li se smiju tekstilci i obućari na ovo što vi kao ministar odbijate i cijela vaša Vlada ovu interpelaciju odbijate pomoći tim ljudima. Odbijate pomoći tim ljudima. Vi ste Vlada, vi ste odgovorni za to, vi ste dužni nešto učiniti, a vi nećete učiniti čak ni to, čak ni to da prihvatite ovu sugestiju grupe zastupnika i da se prihvatite posla. Hvala. Hvala. Imamo prvo ispravak netočnog navoda, gospodin Marijan Mlinarić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodo zastupnici, kolega Stazić valjda nije bio u sabornici kad smo već ispravljali netočni navod da ova hrvatska Vlada je dala svega 20 milijuna kuna za pomoć tekstilnoj i obućarskoj industriji. U nekoliko navrata i ministar i još neki drugi zastupnici naveli su svote od više od 450 milijuna kuna koje su na različite načine samo u ovom mandatu investirane u tekstilnu i obućarsku industriju. Hvala lijepo. Povrijeđen je 214. stavak Poslovnika jer uvaženi kolega nije ispravljao moj navod nego tekst koji piše u izvješću Vlade na stranici 3. Na stranici 3. piše: «Vlada Republike Hrvatske utvrdila mjere za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske te predvidjela sredstva u iznosu od 20 milijuna kuna godišnje». To nije moj navod. To je navod Vlade. Nemojte mene ispravljati. Ispravite njih.

Primjedbe na, da li je netko korektno ispravio ili ne ispravio netočni navod je dugo koliko zasjeda ovaj Sabor. Još i dulje. tome upuštat se u tako nešto je po meni neprimjereno jer svi se ili većina se javlja za ispravak netočnog navoda kad ne ispravlja netočan navod nego mišljenje ovoga ili onoga uključujući čak i Vladu. Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda Kruno Markovinović. Izvolite. jer čuli smo na koji način i na koje sve načine ova Vlada pomaže tekstilnoj industriji za razliku od prošle Vlade koja je tekstilnu industriju otpisala. Dalje, netočno je da je kasno za strategije. Kako bi bilo kasno? Ovo je početak godine. Sjetimo se, prethodna Vlada je to radila u 11. mjesecu, par dana prije odlaska svoje strategije. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo i dvije replike. Prvo gospodin Antun Kapraljević. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Stazić vi ste se dotakli i ovog odgovora kojeg je potpredsjednica Jadranka Kosor dala gospodinu Željku Pavlicu na njegovo pitanje u vezi s poticajima države u tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji. Pa između ostalog pročitali ste jedan dio gdje se kaže da hrvatska tekstilna industrija nije dovoljno konkurentna na tržištu. Međutim ima tu i jedna zgodna stvar pa ne znam tko bi mi ju objasnio, a vjerujem da ste i vi to primijetili. Postoji jedna konstatacija koja je prilično čudna, dapače prilično blesava gdje piše: Za konkurentnost naše tekstilne industrije također je izuzetno važno uključivanje Hrvatske u paneuropsku dijagonalnu kumulaciju porijekla. to je prilično zgodna formulacija. Pa kad sam pokušao to prevesti na nekakav naš hrvatski jezik onda bi to značilo sveeuropska poprečna nakupina postanka. Pa me zanima šta nama to znači da mi uđemo nešto takvo. Šta bi to donijelo našim kožarima, tekstilcima, gumarima i ostalima? Pa evo, ako vi možda imate neke bolje informacije da li ste dobili neku informaciju od potpredsjednice ili možda od ministra da mi objasnite šta znači ta paneuropska dijagonalna kumulacija porijekla. što to znači. A sumnjam da zna i onaj koji je to napisao da zna što to znači. Ali ta formulacija koju ste rekli ona će tekstilcima i kožarima sasvim sigurno pomoći jednako kao i ovih 20 milijuna kuna godišnje za koje se kao što vidite zastupnici HDZ-a uporno trude dokazati da nisu 20 milijuna nego da su ne znam koliko. A Vlada je lijepo napisala, lijepo je napisala koliko ulaže i koliko misli ulagati i s koliko novca misli pomagati obućarsku i kožarsku, tekstilnu i obućarsku industriju. A mi vidimo da im misli pomagati kao što ste dobro primijetili i ovakvim potpuno neshvatljivim i potpuno nebuloznim formulacijama. **Bebić, Luka (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Pecek. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Stazić, pa ja se slažem sa vama da ova Vlada se ne treba baviti strategijom nego treba se baviti operativom kako bi se pomoglo sektoru odjeće i obuće, jer oni ne žele i ne zanima ih analiza stanja, oni traže promjenu stanja. Jedino se ne slažem sa vama da ova Vlada nije ništa učinila za odjeću i obuću i taj sektor. Učinila, međutim negativno. Ja sam o tome govorio. Uvoz smo povećali kod odjeće sa 443 milijuna dolara na 850 milijuna dolara. izvoz tekstilaca je ostao na istom nivou, 640 odnosno 660 milijuna dolara. Jednog od takova Vlada je nešto učinila i kod zapošljavanja. i 500 radnih mjesta u obućarstvu smo došli na 6 tisuća i 600 radnih mjesta, znači prepolovljen je broj radnih mjesta. Ova Vlada to čini, ova Vlada to čini i to su rezultati. I upravo bi o takvim rezultatima trebalo govoriti u analizi kako bi stanje promijenili. Ja sam siguran da stanje možemo promijeniti i u izvozu i u zapošljavanju, novom zapošljavanju, a naročito u zadržavanju radnih mjesta, uz uvjet da Hrvatska ne bude uvozno orijentirana zemlja, da Hrvatska bude izvozno orijentirana zemlja i da podržavamo ljude koji imaju tradiciju, koji imaju znanja, energije i želje da rade. Međutim, trebat će napraviti puno više kako rezultati rada Vlade u ovoj godini ne bi se još nepovoljnije odrazili i na izvoz, odnosno na uvoz u Hrvatskoj i na gubitak radnih mjesta. Nenad (SDP)** I podaci koje vi iznosite kolega jasno ukazuju na veličinu problema i na posve neprihvatljiv odnos Vlade prema tom problemu. Ali dobro, dobro. Ajde, nisu uvidjeli problem, nisu do sad radili. Ono što je meni neshvatljivo kolega Pecek je to da kad ih zastupnici izabrani od građana ove zemlje upozore na problem, nastoje im pomoći da taj problem riješe, kad im sugeriraju da prihvate zaključak broj 1. saniranja tekstilne i obućarske grane u Republici Hrvatskoj iz državnog proračuna prema rješenjima kakva su se primijenila u Belgiji. To predlažemo da Vlada prihvati. Da ona unatoč svemu ovome, unatoč negativnim trendovima, unatoč tome što se dnevno gube radna mjesta u tim industrijama to odbija, to odbija. Pa dobro, ako nisu do sada radili. Ali da sada kad ih se poziva da nešto učine kažu e pa nećemo, nećemo i nećemo. Nek se ta radna mjesta gube, nek ljudi ostaju na burzi, šta nas briga. To poručuje ova Vlada. Molim vas. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Marijan Mlinarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici i sindikata iz susjedne županije. Mi zastupnici pozicije iz Varaždinske županije bili smo odmah na početku mandata 2004. upoznati sa velikim problemima "Varteksa" u kojima se našao nakon što mu je prošla Vlada odbila dati garanciju za kredite za restrukturiranje posla i tada je prijetilo, i tada je prijetilo po programu kako da se spasi "Varteks" u stečaju od oko 800 radnika, otprilike toliko koliko je zaposleno u MTČ-u. Mi smo održali čitav niz sastanaka sa predstavnicima Uprave Varteksa i sa predstavnicima ministarstva ove Vlade koji su zaduženi za taj program i dosta sam involviran u probleme tekstilne industrije pa bi želio o tome reći nekoliko riječi. Tekstilna industrija izuzetan je važan dio hrvatskog gospodarstva koji trenutno zapošljava više od 35 tisuća radnika u najvećem broju žena te ima značajne učinke na nacionalnu ekonomiju. Važno je istaknuti da uslijed globalizacije vrlo brzog otvaranja tržišne Kine koja s niskim cijenama radne snage postaje konkurentna na globalnoj razini i uzrokuje značajne negativne utjecaje kako u Europi tako i u SAD-u. Jeftini kineski proizvodi koji preplavljuju tržište bili su uzrokom zatvaranja niza pogona širom Europe i niti danas ne postoji pravi putokaz kako i na koji način se oduprijeti ovakvoj konkurenciji na globalnoj razini. okviru ovakvih globalnih kretanja hrvatska tekstilna industrija nije zaobiđena već je štoviše zbog vrlo visoke orijentiranosti na lom poslove gubila proizvodne linije, ali isto tako i tržišta radi vrlo teškog načina dostizanja cjenovne konkurentnosti. Rezultat toga su i vrlo niske plaće u okviru ove gospodarske grane ali i sve teži uvjeti poslovanja i opstanka na tržištu tvrtki iz tekstilnog sektora. Opći trend koji je prisutan u tekstilnoj industriji u svijetu je odmakao od klasične tekstilne industrije i pozicioniran je ka modnoj industriji kroz razvoj različitih brandova, načina distribucije i što u konačnosti poduzeća iz tekstilnog sektora može održati u pozitivnim trendovima i samom pozicioniranju na tržištu. Hrvatska je mala i otvorena ekonomija koja je u velikoj mjeri izložena vanjskim utjecajima, a koji imaju značajne učinke na gospodarstvu. Put koji smo odabrali je jasno izražen našom željom ulaska u Europsku uniju i na tom putu jedno od počela je jačanje tržišne ekonomije s manjim ulogom države u gospodarstvo te jačanje privatnog sektora i privatnih inicijativa. Pri tome je važno istaknuti da ćemo nastojati štititi najvažnije strateške gospodarske interese, ali na način da u što manjoj mjeri utječemo na narušavanje tržišnog natjecanja pri čemu se favoriziraju pojedini sudionici na tržištu u odnosu na druge. Time doprinosimo jačem gospodarskom rastu i samom boljitku građana Republike Hrvatske. Ova hrvatska Vlada prepoznaje tekstilnu industriju kao izuzetno značajan dio hrvatskog gospodarstva koji ima dugu tradiciju. podržava sve inicijative koje će voditi stvaranju uvjeta efikasnog poslovanja tvrtki u tekstilnom sektoru. Jedan od primjera po kojem su prepoznate smjernice pravnog ustrojavanja tržišne pozicije jest "Varteks" dioničko društvo. više od dvije godine "Varteks" se obratio Ministarstvu financija kako bi država pomogla u procesu iznalaženja izlaza iz krize koja je u velikom dijelu posljedica globalnom kretanju i stanju tekstilne industrije u širem okružju. Ministarstvo financija krajem 2004. godine odobrilo je državno jamstvo od više od 80 milijuna kuna "Varteksu" kao potporu programa restrukturiranja. Kod slučaja "Varteks" važno je istaknuti da menadžment varaždinske tvrtke imao jasnu predodžbu u uzroku problema koji su doveli tvrtku u takvu situaciju, te je ujedno imao jasnu viziju kako i na koji način riješiti i poteškoće s kojima su se susretali. "Varteks" je pritom izradio program restrukturiranja koji je imao sve potrebne elemente kao što su jasno definiranje uzroka problema, načini i mjere eliminiranja uzroka koji su utjecali na poslovanje, te mjere koje će unaprijediti poslovanje i ostvariti uvjete dugoročnom dugoročnom održivom poslovanju razvoja. Dostavljeni plan restrukturiranja jasno je evaluirao svaki zasebni element programa i restrukturiranja te je sadržavao terminski plan mjera u procesu restrukturiranja. Program restrukturiranja je uključivao mjere reprograma kredita od strane banaka te novi kredit. Banke su kao najveći vjerovnici detaljno proučile program restrukturiranja te su ga sukladno zajedničkoj analizi s Ministarstvom financija i odobrile. Iz svega, a kao preduvjet dobivanja državnog jamstva je dakle proizlazio u državi program restrukturiranja koji je bio usvojen od svih sudionika u procesu restrukturiranja. Ministarstvo financija je pritom izdalo državno jamstvo u iznosu od 80% kredita koje su odobrile poslovne banke i HBOR u iznosu od 140 milijuna kuna, te kao takvo jamstvo nije predstavljalo nedozvoljenu državnu potporu i nije favoriziralo "Varteks" u odnosu na druge tvrtke iz iste branše. Time su ispoštovana i vrlo rigorozna pravila politike tržišnog natjecanja i pripadajuće direktive koji na izuzetno preziran način nastoje u najvećoj mjeri smanjiti moguće distorzije na tržištu koje bi proizišle iz favoriziranja jednog sudionika na tržištu. Isto tako važno je istaknuti činjenicu da je menadžment "Varteksa" jasno prepoznao nužnost odmaka od poslovanja po principima klasične tekstilne industrije te je u poslovnoj filozofiji napravio iskorak ka uspostavi koncepta poslovanja orijentiranog na modnoj industriji. Takvim konceptom tvrtka nastoji provesti promjenu poslovnikh politika koja će rezultirati jačanju tržišnog položaja "Varteksa" uz istovremeno stvaranje uvjeta po kojima će "Varteks" biti manje osjetljiv na vanjske čimbenike, odnosno postat će konkurentniji na domaćem i inozemnom tržištu. Danas gotovo dvije godine nakon realizacije državnih jamstava razvidno je da je menadžment "Varteksa" napravio značajne pozitivne pomake u poslovanju, a što se prije svega vidi ukoliko se pogleda financijski pokazatelji koji su transparentni i dostupni javnosti, jer "Varteks" se nalazi u kotaciji na Zagrebačkoj burzi. Primjerice podaci od 1. do 9. mjeseca 2006. od od početka 2005. godine postignut je kontinuirani rast prihoda, posebno u poslovnim cjelinama koje su odabrane kao strateški oslonac, kao u maloprodaji 6% povećanje, veleprodaja 18%, business too business 72%. Od početka reformiranog programa restrukturiranja postignut je i kontinuirani pad troškova posebno u segmentu operativnih troškova i konsolidiranje portfelja. Rezultiralo je to značajnim smanjenjem gubitaka i stvaranjem uvjeta za provedbu procesa restrukturiranja u narednim godinama. Efikasnost procesa restrukturiranja su valorizirali i investitori putem potražnje i cijene dionica koji prati tržišni uspjeh "Varteksa" s kretanjem cijene od 45 kuna početkom 2005. godine do 150 kuna krajem 2006. godine. Primjer "Varteksa" je primjer uspješno vođenog procesa restrukturiranja i dokazuje da sposoban menadžment uz jasnu viziju i strategiju može pronaći dovoljne unutarnje resurse koji će kroz optimalno postavljeni program restrukturiranja ojačati tržišnu poziciju, ali i konkurentnost tvrtke. Ovako definiran put ka ozdravljenju tekstilnoj industriji jedini je ispravni put u tom smislu država će znati prepoznati pozitivna inicijative koje će voditi konsolidaciji tekstilnog sektora, a koji će u konačnici imati pozitivan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Što se tiče interpelacije ona bi bila dobra i dobrodošla prije pet godina kada je "Varteks" tražio garanciju od prošle Vlade ali je nije dobio. Ova Vlada je odgovorna i pomaže i pomagat će sve realne programe restrukturiranja tekstilnih i obućarskih tvrtki. konačno ovo je prva Vlada koja je konkretno i različitim mjerama pomaže tekstilnoj i kožno-obućarskoj industriji, a rezultati te pomoći su već vidljivi u mnogim tvrtkama te smatram da je interpelacija zakasnila najmanje pet godina i zato je treba odbici. Hvala lijepo. Imamo sedam replika i jedan ispravak netočnog navoda. Prva je replika gospodin Nikola Vuljanić. kako se meni jave. Ja prvo replika pa onda ispravak, ako je prvi ispravak bio onda će biti prvi ispravak. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlinarić čitavo vrijeme ste govorili o vidovitosti ove Vlade, o strategiji koju je ova Vlada osmislila, o tome kako ta strategija daje dobre rezultate i kako će još bolje rezultate dati i ubuduće. Međutim, Strategija razvoja Hrvatske nije topla voda, nije ju ni prošla Vlada izmislila. Vlada u kojoj je ministar obnove i razvitka bio gospodin Jure Radić sačinila je jedan dokumenat koji se zove Strategija održivog razvoja Republike Hrvatske. Mislim da je to bila 97. godina. Dio te strategije ticao se i tekstilne industrije, jedan sam od autora toga dijela koji se ticao tekstilne industrije. Svi problemi o kojima danas govorimo ovdje tamo su naznačeni. Problem ulaska Kine u Svjetsku trgovačku organizaciju 2000. godine, ukidanja kvota za uvoz tekstilne robe u Europu, problem novih tehnologija, problem brandova. Ta je knjiga promovirana, svi smo dobili novac, honorar za nju, svi smo dobili zahvalnice i to je bio kraj te knjige. Ni ta Vlada ni Vlada poslije ni ova Vlada nisu nikad ništa ozbiljno napravili za tekstilu industriju. Ozbiljno nije niti dati 20 milijuna, niti dati 200 milijuna i pokriti trenutačnu situaciju, pokriti rupe kod onih koji ne mogu isplatiti plaće i platiti doprinose. Ozbiljno je stvarno napraviti nešto na razvoju te industrije, usmjeriti novac koji postoji u razvoj takve tekstilne industrije koja će sutra moći preživjeti u Europi. Ova Vlada to definitivno nije u stanju, to je pokazala ne samo sa tim da je dala samo 20 milijuna nego i kako je dala tih 20 milijuna. Dala ih je neprepoznatljivo, bez ikakvog pametnog kriterija koji bi ocrtavao što zapravo u budućnosti želi napraviti. Odgovor, gospodin Mlinarić. koja ozbiljno razmatra problem tekstilne industrije, koja konkretno pomaže tekstilnoj industriji. To je rekao ministar, to su rekli neki drugi zastupnici u mnogo, mnogo primjera i tako će raditi i dalje. Svaki, evo, i primjer "Varteksa", svaki projekt, svaki program koji je fundiran na tome da se ozdravi, firma će biti poduprijeta od hrvatske Vlade. I nema problema, i ona prva ozbiljno radi na tom problemu. Hvala. Ivaniš. **Ivaniš, Nikola (PGS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mlinarić, ja bi replicirao jednom vašem konkretnom stavu. Između različitih teza zbog kojih ste intonirali raspravu u smislu odbijanja ove interpelacije, jedno od obrazloženja je bilo i to kako je vaš stav u skladu sa opredjeljenjem ove zemlje da bez ikakvih dvoumljena ide u procese integracije u Europsku uniju i ide u procese apsolutne aplikacije kriterija Europskog tržišta u Hrvatskoj, a s obzirom na to je li ova interpelacija vjerojatno nudi nešto drugo. Pa bih ja to replicirao sa nekoliko misli. Prije svega, odlučnost Hrvatske da uđe u Europsku uniju nije istovremeno i opredjeljenje za to da za 10 godina budemo zemlja koja sve uvozi. Opredjeljenje da idemo u Europsku uniju nije istovremeno i opredjeljenje da ništa ne proizvodimo, opredjeljenje da idemo u Uniju nije da sve rasprodamo, počevši od onog što nam vrijedi još u industriji pa do možda sutra poljoprivrednog zemljišta ili šuma i opredjeljenje da idemo u Europsku uniju ne može značiti da ne smijemo u Hrvatskoj raditi ono što u zemljama članicama Europske unije se radi u smislu osiguravanja uvjeta njihovoj industriji da bude konkurentna. Jer bez obzira na priče o azijskim tigrovima, velikim Kinama i svemu ostalome ja vjerujem da će Europa u budućnosti i dalje raditi i brodove, da će proizvoditi tekstil, da će proizvoditi i obuću. Jer ne vjerujem da će pred naletom Kine talijanska obućarska industrija nestati iako sada ima problema. Pa s obzirom na to vi ustvari odbijanjem interpelacije odbijate 9 mjera od kojih svaku pojedinačno nitko nije zanegirao u smislu mjera koje bi pomogle toj obućarskoj industriji na putu da bolje pregura teške godine koje je slijede. I ustvari se radi o takvom odbijanju i prema tome integriranje u Europsku uniju ne može biti danas nešto što svi imamo pravo reći kad hoćemo bilo što odbiti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa, odgovor gospodin Mlinarić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora. Što se tiče pristupanja Europskoj uniji, upravo prošla Vlada je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i nekakva pravila ponašanja koje nam taj potpis vaš A na primjeru "Varteksa" dobro vidimo da svaki realan program, svaki realan program koji dovodi do ozdravljenja naše firme će ova hrvatska Vlada poduprijeti. Ne sa onih 20 milijuna koje ste rekli nego evo na primjeru "Varteksa" sa 140 milijuna kuna. Hvala. Replika, gospodin Valter Poropat. Izvolite. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mlinarić između ostalog rekao je da je put koji smo izabrali put prema Europskoj uniji. Da, potpuno se slažem kolega Mlinarić. Međutim, kako onda tumačite da tekstilna i obućarska industrija svoje radnike plaća sa prosjekom 50% prosječne plaće u državi što iznosi u tekstilnoj industriji oko 2 tisuće 400 kuna, a u obućarskoj tisuću 950 kuna. Kako mislite da će se bez veće i ozbiljnije državne pomoći, podrške tim granama povećati proizvodnja i povećati se u toj proizvodnji broj zaposlenih? Naročito žena. Primjer iz Labinšćine, iz kraja odakle dolazim, govori nam sasvim nešto suprotno od toga što ste vi govorili. Krajem 90-ih godina propale su tekstilne tvrtke nadaleko poznate. 25. maja iz Raše do "Tile" iz Svete Nedelje. Više stotina žena ostalo je tada bez posla, a najveći dio njih je i dan danas na Birou za zapošljavanje. A znamo da su one najbolje osposobljene za rad u upravo toj tekstilnoj industriji. Dobro je poznato da problem tekstilne industrije ne počinje ovom Vladom. Evo, neki od kolega zastupnika se sjećaju naslova 80-ih koliko stotina tisuća tekstilnih radnika nije primalo plaće. Nije primalo plaće već onda, a kamoli sada kada se Europa i svijet otvorio kineskom tržištu. Sada je nemoguće ostvariti puno veće plaće u tom sektoru jer znamo da je konkurentna roba na europskom i svjetskom tržištu toliko jeftina da je nemoguće zaraditi puno više. Ali to ne znači da ova Vlada neće pomagati svim razvojnim projektima u tekstilnoj i obućarskoj industriji koji imaju perspektivu. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin Antun Kapraljević. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mlinarić, vi kažete da je ova interpelacija zakasnila 5 godina, a ja postavljam pitanje onda koliko je zakasnila Policija i Državno odvjetništvo? Slažem se s vama da je to počelo davno ranije, međutim vrlo dobro znamo zašto je ta branša došla u te probleme. Zbog nekretnina iz jednostavnog razloga što je to takva branša u kojoj nema puno sredstava i sve ono što je bilo to je izvučeno kao obrtna sredstva, firme su upropaštene iz jednostavnog razloga da bi se došlo do nekretnina, a znamo koliko prodavaonica je bilo po cijeloj Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji koje su tekstilci imali, a ovi naši novi tajkuni sve su uzeli samo zato da bi to upropastili. I zato pitam koliko kasni policija i Državno odvjetništvo? A 90-tih godina kad je to sve kao pokrenuto, kad je u najtežim trenutcima za Hrvatsku trebalo doći do nekakvih sredstava ova industrija je bila odlična jer je ipak bila najveći izvoznik i puno je pomogla Hrvatskoj u ono vrijeme kad je to najviše trebalo i onda su dobivali lom poslove koje su odrađivali, a onog trenutka kad više nije naša radna snaga bila toliko jeftina nismo im pomogli, nismo ih stimulirati, nismo išli na nove brendove, nismo išli na stimulaciju toga, nismo išli na nove tehnologije i normalno je bilo da su zaostali i morali u ovakvoj konkurenciji propasti. Odgovor, gospodin Mlinarić. slažemo se, problem tekstilne industrije nije počeo ovom Vladom. Međutim, prvo ova Vlada je prva koja ga počinje rješavati, ozbiljno rješavati sa pomoćima različitih vrsta što vam je ponovno projekt restrukturiranje "Varteksa" jasni primjer i svaka firma tekstilna i obućarska koja će imati program restrukturiranja, koji će biti moguće ostvariti će dobiti pomoć ove hrvatske Vlade. Replika, gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlinarić, rekli ste da je opredjeljenje ove vlasti smanjenje utjecaja države na gospodarstvo ka putu u Europu i kao uspješni primjer intervencije države u pomoći spomenuli "Varteks". Sve što ste iznijeli vjerovatno je točno i ne osporavam vas, ali nepotpuno. Kod "Varteksa" samo jedan dodatak da zaposleni u "Varteksu" rade za 2 tisuće kuna, onda je istina cjelovita. No, što se tiče straha od prava države da intervenira u gospodarstvu u smislu puta ka Europskoj uniji, ja vam moram naprosto replicirati i reći sljedeće. Sadašnje članice Europske unije koje su osnivači Europske unije, te države zadržale su pravo intervencije u gospodarstvu, u sektorima za koje ocjenjuju da su od strateškog interesa. Belgija je bila spominjana kao najnoviji primjer. 90-tih godina je to radila Njemačka koja je u programu 10 godina 50 tisuća tekstilaca selila iz tekstila nekamo drugačije. Znalo se za svaku kalendarsku godinu i za svaku regiju kada će koliko radnica ili radnika iz tekstila napustiti te poslove. Predlagatelj je dao točku 2. u pregovorima s Europskom unijom zatražiti prelazni period za provedbu mjera sanacije ovih industrija. Apel prema našim pregovaračima da kad je tekstil na dnevnom redu Europi probamo objasniti u kojim smo problemima, što namjeravamo napraviti sljedećih 10 godina i dobiti izuzetak tekstila nakon što postanemo članica Europske unije, jer prije ne moramo, nego od onda 5, 6 ili 10 godina pravo države na intervenciju da bi sačuvali bazu tekstila i obućarske industrije. Samo to da prihvatite, da je samo to ministar gospodarstva prihvatio da će to naši pregovarači tražiti i ugovoriti napravili bi veliku korist, ali vi i to odbijate. Vi tvrdite da nećemo u pregovorima s Europom tražiti taj izuzetak. U tome je problem. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Mlinarić. Izvolite. Kolega Lesar, vrlo pretenciozno zna što naši pregovarači misle i kako će pregovarati. Mislim da je to vrlo pretenciozno, to je vrlo pretenciozno. Ova hrvatska Vlada zna kako treba pregovarati o o zemljištu poljoprivrednom, kako treba razgovarati u brodogradnji, kako treba razgovarati o tekstilu i ima svoje pregovarače koji će apsolutno štititi naše interese, a Vlada već sada pokazuje da štiti interese i tekstilnih i kožno-prerađivačkih firmi. Hvala. Replika, gospođa Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa velik dio svog izlaganja kolega Mlinarić je posvetio restrukturiranju "Varteksa". To je hvalevrijedan pokušaj jedne tvrtke da dovođenjem i novog menadžmenta i uključenjem s jedne strane njih, a s druge strane države se sanira stanje. Međutim, sve su to ad hoc mjere i ministar je ovdje govorio pa i vi ste isticali šta se to sve radilo, ulazilo se s potraživanjima u vlasništvo, otpisivali su se nekakve obveze prema državi. To prilično prilično su mjere koje ne daju efekta ili kratkoročno daju efekat. Mi se ovdje zalažemo da se dođe do dugoročnih mjera, dakle da imamo jednu viziju razvoja i obujma ovih dviju proizvodnja za 10 godina, za 15 godina unaprijed. Da bi se to činilo morate imati i dobru tehnologiju što danas industrija gotovo ni jedna nema. Morate imati znanja, morate imati kadrove, morate imati u ovom slučaju modnu marku s kojom ćete doći i biti konkurentni na zahtjevnom tržištu. Kad se probijete na takvo tržište onda imate i veći izvoz, imate veći profit, imate veće plaće. O tome mi kroz ovu interpelaciju govorimo, a to nismo čuli niti kroz vaše izlaganje, niti kroz ovaj primjer "Varteksa", niti kroz izlaganje ministra.

po kojoj nije učinila ništa. Ova Vlada je prema svim ovim izlaganjima učinila već jako puno i dalje će činiti na tome da se taj sektor što više poboljša. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlinarić je točno ustvrdio da je ovo prva Vlada koja je konkretno pomogla tekstilnoj i obućarskoj industriji, ali se nije zapravo osvrnuo na one koji …/Govornik se ne razumije./… interpelaciju pa ću ja to napraviti. Kolega je točno rekao da je ova Vlada u razdoblju od 2004. do 2007. godine pomogla na ovaj ili onaj način sa konkretnim sredstvima u iznosu od 450 milijuna kuna tekstilnoj i obućarskoj industriji. U razdoblju dok su potpisnici ove Interpelacije i njihove stranke bile na vlasti dakle, od 2000. do 2003. to je bilo jednostavno nemoguće i nisu se našle, niti jedna kuna se nije našla za takvu vrstu pomoći. To su činjenice. Danas oni koji nam nude Interpelaciju u kojoj kritiziraju ovu Vladu zbog navodno nedovoljne pomoći tekstilnoj i obućarskoj industriji zaboravljaju da nisu dali niti kune za vrijeme svoje vlasti. Zaboravljaju na činjenicu da su ih iz tekstilne i obućarske industrije molili za pomoć u restrukturiranju tekstilne industrije. Konkretno pomoć "Varteksu". Naravno im to tada nisu htjeli napraviti i nisu napravili. To je čekalo ovu Vladu, Vladu HDZ-a, Vladu Ive Sanadera koja je konkretno pomogla. Pa priznajte barem konkretno dali ste novce, pomogli ste industriji, pomogli ste restrukturiranju. Nemojte nas gospodo danas kritizirati zbog onoga što smo pomogli. Recite prije svega što ste vi napravili u vašem mandatu a niste napravili ništa za pomoć ovoj industriji pa onda možemo konkretno razgovarati o argumentima a ne na takav način. Hvala. Imamo ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite! **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Netočno je što je gospodin Mlinarić rekao kako prošla Vlada nije pomogla "Varteksu". Ako ne znate, pitajte tadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora "Varteksa" d.d., vašeg stranačkog kolegu i tadašnjeg gospodina Vojvodu. Tadašnja hrvatska Vlada je preko Fonda za razvoj i zapošljavanje odobrila kredit od 50 milijuna kuna od kojeg je realizirano 33 milijuna kuna. Usput zašto je kasnilo sve? Zato što tadašnja uprav "Varteksa" nije napravila sve što je trebalo. Između ostaloga, trebalo je okupiti izvoznike hrvatskog tekstila da u svojoj trgovinskoj …/Govornik se ne razumije./… plasiraju hrvatski proizvodi, trebalo je između ostaloga staviti u Nadzorni odbor "Varteksa" d.d. člana iz kojeg odredi Vlada. To je kasnilo poštovani kolega. I ne možete reći da nije napravljeno ništa. Ako ne znate provjerite kod svog stranačkog kolege pa ćete dobiti. Uostalom, izraženo je i zadovoljstvo tadašnje uprave "Varteksa" i članova Nadzornog odbora kada je u posjet "Varteksu" došao tadašnji ministar financija gospodin Crkvenac. Ali očito kad se nešto ne želi priznati, ne želi se niti zapamtiti. **Bebić, Mislim da je ove replike su razjasnile neke stvari. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Slaven Letica. Izvolite!

i pokušavaju preventivno djelovati da ukažu kako jedna mjera Vlade može ugroziti i drugu jednu gospodarsku granu u Hrvatskoj. Međutim, ja sam pogledao gdje je proizvedena kapa i ona je proizvedena u Kini. A pitao sam zbog čega su je oni proizveli u Kini? Zato što je tamo jeftinije. Prema tome, kad se raspravlja o tome /Pljesak./ kako je došlo do krize tekstilne industrije treba primjenjivati socijalno epidemiologijski model koji kaže, da je svaka bolest bez obzira da li se radi o banalnim zdravstvenim problemima ili o ozbiljnim, fatalnim zdravstvenim problemima rezultat niza faktora. Prije svega, nasljeđa, genetskih faktora. U ovom slučaju dugog nasljeđa koje traje možda pedesetak, šezdeset i više godina, u najmanju ruku nasljeđa starog petnaestak godina. Drugo, da je ona posljedica vodstva i svih vodstava, da je ona posljedica okruženja u najširem smislu uključujući i proizvođače ove kape i kupce ove kape i nas same i da je posljedica stila života u ovom slučaju samog ponašanja tekstilne industrije. Ad hoc sam pokušao ovdje napraviti jedan mali test da vidim tko od nas nosi hrvatsko? Imao sam sreću ili je možda to pristrani uzorak jer sam razgovarao uglavnom sa seljacima, sa mislim kolegama. Sabati ima "Varteksovo" odijelo, Ledinski "Nikovo" odijelo, ugodno sam iznenađen Jakša Marasović ima također "Varteksovo" odijelo. Inače Luka Roić nosi tradicionalno riječka odijela ali danas slučajno je odjenuo nešto bolje odijelo. Ja tradicionalno nosim odijela "Branimira Hundića" i o tome ću nešto govoriti i nosim "Strugarove" cipele. Ja sam iz krojačke obitelji, kao dijete sam znao jako dobro ne samo sašiti hlače nego nećete vjerovati i sako. Iz tradicije te dike "Radice" i njenih domaćinskih tečajeva, tekstilna industrija uz svoju gospodarsku misiju zapošljavanja ima i svoju civilizacijsku misiju. Ona je poticala potrebu mladih cura da znaju šivati, kuhati, pripremiti roditelje doduše dijete, u to doba se nije raspravljalo o istospolnim istospolnim zajednicama i brakovima, ali u svakom slučaju ja ću kazati na koji način treba eventualno ovom problemu govoriti. Dakle, kada je u pitanju nasljeđe dakako da se ne smije zaboraviti ni rat, ni ratna razaranja. Ne treba zaboraviti ni čimbenik o kojem je tu vehementno govorio gospodin Kapraljević koji danas nije imao ovako kad govori smireno, to je mudro. Ako nije stranački potpuno zarobljen. Trebalo bi napraviti jednu analizu tko se trenutno nalazi u prodavaonicama i u pogonima tekstilne industrije. To je jedna vrsta vrlo jednostavna empirijska analiza. Uz konzultaciju sa liberalom Kramarićem i uvaženim predsjednikom našeg Sabora, ustanovio sam primjerice tko se nalazi u Osijeku. Ako sam dobro zapamtio u čuvenoj "Svilani" se nalazi trgovina "Pevec". U tekstilnom gigantu koji je proizvodio i jastuke i madrace i svakog vraga "Lio" nalazi se "Kaufland". Kad ste ušli u Svjetsku trgovinsku organizaciju onda više nije Belgija dobar primjer i zato ja podržavam ideju Interpelacije kao poticaj za jednu konstruktivnu raspravu. Međutim, ovakav tip rasprave vi, mi, naša Vlada prva počinje, Frano, tebi, vama zamjeram, ova Vlada a to i vama Mlinariću. Ne možete vi govoriti ova Vlada kad se to uništava zbog niza okolnosti. Recimo 2000. godine gospodin Linić se odlučio na strategiju stečajeva. Ti stečajevi su dali ogromne mogućnosti stečajnim upraviteljima, pojavili su se različiti tipovi iz trgovinskih lanaca, domaći tajkuni koji su uvidjeli da su trgovine u elitnim dijelovima grada, da su proizvodni pogoni u elitnim dijelovima grada. na oaze izvrsnosti i zašto mislim da je Belgija loš primjer a zašto mislim da je Tajland izvrstan primjer? Ja sam radio u Aziji i vidio sam kako Azijati akumuliraju prve industrijske sposobnosti i akumuliraju sposobnost europskog razumijevanja estetike. Vi znate da u Aziji malo ljudi drugačije izgledaju i teško možete razabirati tko je Joe a tko je "Čo". Međutim, oni se jako dobro razumiju. I tako su oni gledali na robne marke koje su stizale sa zapada. I u prvoj fazi bez «copywrite» su imitirali savršenim, to će tekstilci znati oni imaju savršene materijale. Najbolju svilu na svijetu, imaju najbolje pamuke u svijetu i trebali su samo akumulirati znanje, a imaju ogromne količine radne snage koja je jeftina i to su omanji ljudi koji mogu raditi 18 sati dnevno. Ono što se u Hrvatskoj događa je neka vrsta modernog nametnutog robovskog rada tim ljudima. Koji rade u tim pogonima. Koji proizvode lom poslove i to ljudi su naučili se raditi u tekstilnoj industriji u doba socijalizma. Sindikalna zaštita, stalnost radnoga posla, relativno pristojna plaća, mirni rad, a danas ih gazde tjeraju da rade 12, 14 sati. Imate situaciju koju ste imali u Varteksu. I sada o nekoliko konzultacija koje sam imao prije ovoga i kako bi se trebalo i zbog čega koristiti tajlandsko iskustvo. Osnovni, osnovno tržište u Tajlandu za plasman tih novih tekstilnih proizvoda u prvoj fazi je bio turizam. I to je šansa za Hrvatsku. U Hrvatskoj ima jedna nevidljiva, jedan nevidljivi dizajnerski pokret izuzetno sposobnih dizajenera. Neki od nas ovdje ne nose, ja nisam još kupio «Genovo» odijelo. «Geno» će netko kazati da je neka vrsta etno look-a ili što bi se tvrdilo da je etno izgled. Međutim tako je startao i «Kenzo». Ja kad sam donio prvu «Kenzo» kravatu prije 20-tak godina onda su me svi čudno gledali. Danas «Kezno-va» odijela u Parizu koštaju najmanje 1000 EUR-a. Prema tome ako Hrvatska hoće pripomoći da se takav jedan proizvođač pretvori u jedan brend međunarodnog značaja. To je moguće učiniti u prvoj ruci uz korisne poticaje a na poticaje ću se evenutalno vratiti. U Zagrebu postoji nekoliko novih dizajnerskih genija genija ili vrlo talentiranih ljudi. Skupina koja se zovu «Eagle». Lodredana Bahorić, genijalna Kety Balog koja odijeva Hloverku Srzić-Novak. Heruc proizvodi tipičnu hrvatsku firmu koja, brendnu marku koja se zove «Estare Culto», to se zove kod Heruca. Znači tom treba ukinuti sve dotacije. Znači on proizvodi nešto. Hoće se krivo predstaviti kao neka kvazi talijanska firma. Sve u svemu hoću vam kazati gospodo što se tiče ovih izravnih poticaja, 20 milijuna kuna gospodine ministre to je svakako mali novac. Nema oko toga spora. Naš premijer je kao što je poznato dao svom savjetniku za znanost 28 milijuna kuna da se bavi oživljavanjem bakterija. Vi dajete cijeloj tekstilnoj industriji 20 milijuna kuna. To nije puno. Međutim postoji na tom području puno zametaka izvrsnosti. Prema tome ja mislim da bi te trebalo prepoznati i dati im neki oblik pomoći pogotovo u ranoj fazi. Tu imate bujanje tih novih škola. Dizajnerskih, tekstilnih. Postoji veliko iskustvo. Postoji u Zagrebu Branimir Hundić koji je potpuno iscrpljen, nitko, i konačno vraćam se na Jakšu Marasovića koji čita novine. Znači ja bih htio da mi svojim primjerom kažemo gdje god možemo nositi hrvatsko da ne nosimo tuđe. I završavam sa Požegom i Orljavom. Znači ne zbog Marije Braut koja je stara «bajkerica» nego zbog toga što smatram da su orljavine cipele, ove, košulje najbolje košulje u Hrvatskoj. Bolje su od «Dockersovih» košulja. … /Upadica se ne razumije./ … Prema tome, evo čak i Jakša nosi. Prema tome gospodo mali korak sa osobnim primjerom nosimo hrvatsko, a nemojmo se svađati tko je i kada upropastio? Nitko tekstilnoj industriji ništa pametno i dobro nije napravio jer su okolnosti svugdje u svijetu teške. Bježi iz Švicarske, bježi iz Njemačke, bježi iz Italije. Sve bježi u Kinu. I ako vidite u Americi se 92% onoga što se proizvodi na području tekstila sve je proizvedeno na Dalekom Istoku. Hvala vam lijepo. replike. Imamo dvije replike iako ova rasprava bila malo i EPP za neke pojedince i firme.

Pa nije naravno moj uvaženi kolega Letica govorio da spomene baš moje ime i prezime ali se interesirao i ja sam mu pokazao da nosim Varteksovo odijelo ali ne nosim samo jedno nego sva moja odijela su Varteksova jer sam ja «varteksovac». To ne znam da li netko zna od vas, ali ja sam 9 godina radio Ali ja sam 9 godina moj Franjo radio u Varteksu. I ja znam koje su … /Govornik se ne razumije./ … u Varteksu, sigurno daleko više nego velika većina vas ovdje. Osim ako se teoretski raspravlja. A teoretsko raspravljanje neće pomoći Varteks Pa samim time što sam i bio «varteksovac» od 1980. do 1990. godine vrlo dobro znam da je u samom Varteksu radilo 9 tisuća ljudi, a ukupno u tom SOUR-u koji je bio 11 tisuća ljudi. Danas je u Varteksu 3 tisuće i 300 ljudi. Pa svakako da možemo govoriti o razlozima koji su bili spomenuti. Ali sigurno ako gledamo problemi koji su nastali, nisu nastali sad. Oni su nastali tamo početkom devedesetih godina. I samim time svi oni podaci koji su nama važni. Koliko je milijuna metara štofa ili tkanine proizvedeno u Varteksovoj suknari i koliko je Engleza nosilo isto ovakva odijela iz naše Varteksove konfekcije. Ali se prisjetimo također koliko je Amerikanaca nosilo … /Govornik se ne razumije./ … obuću. Tržište je postojalo, ali tadašnje vlade nisu imale sluha pomoći. Dakle nije problem da nije bilo tržište. Pa tako i za Varteksova odijela. I danas je naravno teško vratiti tržišta koja su izgubljena tamo devedesetih godina. I kad bi se svi vratili na 10, 12 godina unatrag onda bismo došli i do problema sa tečajem marke koji je tada bio. Koji je isto … /Govornik se I sad kad je sve skupa faktički dosta uništeno govorimo o 3 tisuće 300 «varteksovca». A di je onih 9 tisuća koji su radili i imali tržište. Hvala. Odgovor gospodin zastupnik Letica, izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Gospodine dopredsjedniče da kažem zbog čega sam pohvalio Varteks specifično? Zbog ugodne uspomene na pokojnog Herjavca kad sam bio predsjednik Teniskog saveza birajući između Boss-a i Varteksa izabrao sam Varteksa. Tada je bio šef prodaje gospodin Škegro i na jedan telefonski poziv su oni napravili takav briljantni style-ing naše «Davis cup» reprezentacije. Gdje god smo se pojavili ljudi su mislili da je to ili Armani ili … /Govornik se ne razumije./ … Tako je to u to doba bilo zgodno. Znači pokoj mu duši. Hvala. I još jedna replika gospodin Antun Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Letica i vi ste mene danas iznenadili svojim po drugi put, prije neko veče je bilo za mene prvi put, pametnim nastupom. Obično Obično su to bile kokoši i ne znam kakve sve rasprave. Međutim slažem se u potpunosti s vama da ona akcija «Kupujmo Hrvatsko» treba biti provedena i treba se provoditi. Ja sam u "Slavonijinom" odjelu, u "Orljavinoj" kravati, u košulji i da ne nabrajam dalje. Jedino ne znam za donji veš, taj mi je žena kupila jer to ona kupuje. Ali postoji jedan veliki problem kad krenemo kupovati hrvatsko na što me upozoravaju recimo studenti u našem studenskom domu kad dođu i kad od sokova ne mogu kupiti ništa drugo osim mađarskih sokova. I da ne nabrajam dalje kako je to sa plahtama, zavjesama, jastučnicama recimo u bolnicama, kaznionicama, zatvorima i da ne nabrajam dalje, jer ne zna se šta mi kupujemo. Pitanje je da li se kupuju hrvatski proizvodi, da li se kupuju neki uvozni proizvodi, gdje oni uvoznici nađu svoj interes 10, 15, 20%. A znamo svi da bi veliki sustavi, a u svakom slučaju i javna uprava trebali biti pokretači određenih grana ne samo na taj način da daju novce nego i da kupuju hrvatsko i da sustav od olovke pa do ne znam bilo koje druge opreme kupuju hrvatsko ako je ikako to moguće. Hvala. Odgovor, gospodin Dorić. diskursa iza kojeg stoji agresivnost naslonjena na neukusti, na nešto što se moramo mi navikavati u ovom Saboru. I u tom smislu vam se zahvaljujem što ga niste opomenuli. Hvala lijepa. Sve što nije u suprotnosti sa poslovnikom, a poslovniku nigdje ne piše da netko mora pametno ili manje pametno govoriti, nego govori ako ne vrijeđa poslovnik, Na redu je gospodin zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine ministre. Pa s obzirom da u odgovoru na zastupničko pitanje koje je dala potpredsjednica Vlade kolegi Pavlicu piše da je rok za donošenje izrade Strategije razvitka tekstilne i odjevne industrije rok za donošenje Strategije konac prošle 2006. godine. I bila je idealna prigoda da se raspravi i o Strategiji i ovoj Interpelaciji zajedno. Međutim, ispada da očito Vlada ljubomorno čuva neke od svojih papira pa ne možemo doći do njih, vjerojatno će se koristiti u predizborne svrhe. Ono što mene posebno zanima i zaprepašćuje hrvatska tekstilna industrija između ostaloga nije dovoljno konkurentna na tržištu. Ja bih volio da mi raspravljamo između ostaloga i koji su razlozi da tekstilna ali i obućarska industrija nisu konkurentne na tržištu. Mi nedovoljno govorimo o tome da od početka '90.-ih godina, sjetimo se samo predsjednika Vlade gospodina Valentića i ondašnjeg tečaja sa 4 četvorke, i kada bismo vidjeli koliko je otišao tečaj od onda ili na kojoj razini tečaj eura u odnosu na ondašnji tečaj marke i koliko su svi ulazili u tekstilnu i obućarsku industriju, ali u svim drugim industrijama otišli gore, mislim da bismo se zaprepastili od cijene goriva, cijene električne energije i svega ostaloga što u ovoj državi ima. U isto doba tečaj se drži stalno na podjednakoj razini. Ja bih vas molio gospodine potpredsjedniče ako možete kolege malo umiriti. Upravo zbog toga čini mi se da ova rasprava je pokušaj da se u Hrvatskoj napokon počne sustavno, naglašavam sustavno rješavati problem ovih industrija. ja sam kao Varaždinac ponosan što se pokušava i što se uspješno pomaže "Varteksu". Ali to ne smije ovisiti o Vladi, pojedincima u ovoj ili onoj Vladi nego to treba biti sustavno rješavanje svih ili gotov svih trgovačkih društava koji su u ovim branšama. I tu je problem što se sustavno u ovoj državi ništa ne rješava. Znači Vlada jest pojedinačno reagirala i to je pohvalno. Međutim, kao u sustavu brodogradnje idemo riješiti znači da kompletno pokušamo u dogledno vrijeme riješiti i obućarsku i tekstilnu industriju. A kada razgovarate s njima o čemu se radi ovdje u Interpelaciji koju ja podržavam a posebno ću se osvrnuti na neke od ovih stvari imamo problem nekontroliranog uvoza u Hrvatsku. Jasno nam je da ulaskom u Svjetsku trgovinsku organizaciju ne možemo braniti bilo kakav uvoz. Međutim, institucije ove države moraju reagirati na to da se uvoz nekvalitetna roba. Ja postavljam pitanje i sebi i vama kolege, što rade nadležne državne institucije od Državnog inspektorata pa nadalje ako znamo da na tržištu postoji "bofur" roba koja istina Bog ima nisku cijenu, ali isto tako je loša. U isto doba imamo našu kvalitetnu robu koja se ne može prodati. Jer kada se sve poplaća, kada se zadovolje tehnički uvjeti onda jednostavno to košta. Mi nemamo uz ovu Interpelaciju nikakav stav Vlade ili nekakav izvještaj Vlade o tome što je u proteklom razdoblju, je li to godinu, dvije, tri, pronađeno na našem tržištu, od kvalitete, a sami proizvođači i obuće i tekstila govore da im je najveći problem nelojalna konkurencija loše kvalitete. Mi imamo određene standarde za koje ne znamo poštuju li se ili ne. Ja mislim da bi jako bilo dobro da imamo nešto od toga. Druga stvar, koliko imamo crne robe na našem tržištu. "Mekan" granice uvoz na koji se ne plaća niti PDV, niti carina, niti bilo što drugo. Naravno da je takva roba jeftinija i u ovim socijalnim trenucima to odgovora da narod može jeftinije kupiti nešto. Znači vidimo na jednoj strani dobijemo, na drugoj strani gubimo. Prema tome, ja mislim, i to je ovdje navedeno u točki 6. ne možemo zabraniti uvoz, nego poštivati sva pravila igre koje moraju poštivati naši proizvođači. Druga stvar, o tome je sad nešto kolega Kapraljević probao govoriti u svojoj replici, imamo sustav javne nabave u Hrvatskoj. Koliko mi u tom sustavu javne nabave promoviramo domaću proizvodnju? Vrlo malo, jer je najčešće nije problem i ne traži se u natječajima nekakva kvaliteta nego se traži najniža cijena. I oni koji poštuju i kvalitetu, jer imamo standarde koji se moraju poštivati, oni koji poštuju plaćanje PDV-a, svega ostaloga, jednostavno, isplate plaća radnicima da ni to ne zaboravimo oni su jednostavno u podređenoj situaciji, često puta ne mogu napraviti na takvim natječajima ništa jer vrlo često, ne mogu reći najčešće, ali vrlo često, i to su pritužbe proizvođača iz Varaždinske i Međimurske županije s kojima sam razgovarao, oni su jednostavno izgube na natječajima za državna poduzeća upravo zbog toga što je predmet cijena, cijena, cijena, a ne poštuju se ili vrlo malo se poštuju uzusi i kvalitete. Čini mi se ako želimo, i to može biti sasvim sigurno jest, jedan od način da potaknemo našu obućarsku i tekstilnu industriju. Jedan od sljedećih problema na koji želim ukazati to je problem kreditiranja, odnosno financiranja ovakvih proizvodnja. Imam jedan slučaj jedne obućarske proizvodnje iz Međimurske županije koji su tražili kredit da plate dospjele obveze koje su se vukle godinama. Sjetimo se ratnog doba neplaćanja i svega ostaloga, i mora se priznati tu povremeno Ministarstvo financija izađe u susret pa se odgodi plaćanje PDV-a jer plaća se sada redimo jedna od tih tvrtki, redovito plaća sada ono što im dospije, ali imaju stare obveze. Ako se već ne može otpisati zakonski, idemo vidjeti i oni žele se kreditno zadužiti, dobiti kredit, međutim znamo kakvo je stanje u bankarstvu u Hrvatskoj. I obućarska i tekstilna industrija su visoko rizične za dobivanje kredita. Idemo tu pogledati na koji način se može pomoći takvoj industriji. To su konkretne mjere. Znači jesu li to samo jamstva, ako već nemamo, a imamo samo jednu državnu banku, to je Hrvatska poštanska banka. Neki činovnik u njoj isto tako unatoč osiguranim jamstvima, odnosno hipotekama koje su obično 2:1 za dobiveni kredit, jednostavno činovnik je izračunao da je rizik prevelik jer radi se o obućarskoj industriji, kredita nema. Znači idemo vidjeti i ja bih volio čuti te odgovore, jel' u toj strategiji se radi nešto da će država prema barem svojoj državnoj banci naći načina da upravo za ovakve relativno rizične korisnike kredita se dobiju nekakvi kvalitetniji krediti da se može poslovati u radu. Problem plaća u obućarskoj i tekstilnoj industriji. O tome se stalno govori. Međutim, shvatimo poštovane kolegice i kolege niska plaća tijekom životnoga vijeka, to je niska mirovina i socijalni slučaj kada se ode u mirovinu. Ja postavljam ovdje jednu tezu, postoji li mogućnost da možda država subvencionira ili sufinancira jedan dio plaća, to bi bila za ovih 38 tisuća radnika ili zaposlenih itekako korisna mjera. Osvrnimo se i na ove nove tehnologije u tekstilu i obući. Ima ih, ne možemo reći da ih nema. Međutim činjenica je da i oni koji dođu izvana, naprave visoku profitabilnu i dobru tekstilnu ili obućarsku proizvodnju. Kada vide prosjek niskih plaća kod nas, oni vrlo brzo prihvate politiku niskih plaća i u svojim poduzećima, često puta pod izgovorom visoki troškovi, ovo, ono. Obično su to 200, 300 do 500 kuna veće prosječne plaće nego što su u našoj staroj tekstilnoj industriji. Prema tome očito da jedna od mjera propisati možda minimalnu plaću u Hrvatskoj, jedan dio subvencija, mogao bi biti kao dobar. Prema tome podupirući ovu interpelaciju mislim da previše trošimo i energije i vremena na to tko je više ili manje kriv. Činjenica je da je 90-tih godina u ratno doba došlo do eskalacije i propasti dobrog dijela tekstilne industrije i obućarske. Međutim ako imamo sustav mjera koje možemo pomoći, sjetimo se samo "Mure" u susjednoj nam Sloveniji, pa je isto tako pregovarala za ulazak u Europsku uniju. Bez obzira na pregovore i sve ostalo, tamo je upumpano čini mi se nekakvih 5 do 7 milijuna eura izravno pomoći "Muri" jer je to bio interes. Nemojmo zaboraviti ove sjeverozapadne županije u Republici Hrvatskoj, to su najgušće naseljene županije gdje je inače problem sa radnom snagom posebno ženskom radnom snagom. Dosta je tekstila propalo u ostalim dijelovima Hrvatske. Međutim ako želimo stvarnu i realnu pomoć, dajmo konačno dođimo pred ovaj Visoki dom sa strategijom razvoja tekstila, ove industrije, na tragu onoga što sam dao nekoliko prijedloga. Mislim da su oni možda, nisu ovoga časa najrealniji, ali idemo osigurati novac u državnom proračunu za to. Ako imamo rekordni proračun od gotovo 105 mililjardi kuna, zašto nemamo i rekordnu pomoć za tekstilnu i obućarsku industriju? Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Najprije nekoliko riječi uz neke tehničke pojedinosti. Naime ja moram reći kao oporbeni saborski zastupnik da se moram složiti sa čestim zahtjevima posebno našeg predsjednika Sabora da se držimo teme. Upozorava nas, oduzima nam riječ ispravno u skladu sa Poslovnikom. Međutim u ovom slučaju usudio bih se reći da je on napravio jedan veliki propust 11. siječnja kada je primio ovo izvješće Vlade, jer ovo izvješće Vlade nema uistinu nikakve veze sa interpelacijom naših saborskih zastupnika. Nema. Oni su tražili interpelaciju vezanu uz program rada Vlade za razdoblje od 2003. do 2007. godine. U ovom izvješću kolegice i kolege, samo na 5. stranici imamo pola rečenice koja se tiče tog razdoblja. Ja ću vam pročitati tu rečenicu. Budući da je proces restrukturiranja i razvoja ovih grana dugotrajan i kompleksan proces, do sada provedene mjere i aktivnosti nisu postigle dovoljne rezultate. To je sve. Ništa drugo. A Vlada bez obzira što nikakve podatke nije dala, na taj način ja osobno smatram da se podcjenjuje ovaj Sabor, podcjenjuju oni saborski zastupnici koji su potpisali ovu interpelaciju, kaže ipak odbijte interpelaciju jer što, jer nismo pripremili strateški okvir za razvoj za razdoblje 2006.-2013. godine. Pogledajte kolegice i kolege malo taj strateški okvir. Otvorite malo taj okvir, pogledajte, potražite u tom strateškom okviru nešto o tekstilnoj industriji, nešto o obućarskoj industriji. Nećete naći ni jednu jedinu riječ o tim industrijskim granama. Ni jednu riječ nećete naći. Dakle neučinkovitost se opravdava osmišljavanjem novih okvira strateških, odnosno pri kraju ovog izvješća nudi nam se da će biti uskoro izrađene i strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće do 15. godine, dakle opet profuturo. Ništa se ne odnosi na razdoblje 2003.-2007. godina. Dozvolite mi da još nekoliko rečenica pročitam. Ja ću se strogo držati izvješća i zanimljivo je da tek u tijelu rasprave smo čuli neke dodatne informacije, ali mi njih nemamo u pismenom obliku, ja o njima ne mogu govoriti. Stoji da je tekstilna i obućarska industrija sudjeluju sa 1% u bruto društvenom proizvodu Hrvatske, zapošljavaju 33 tisuće radnika te je registrirano 800 gospodarskih subjekata u tim djelatnostima. E sada znamo za njihove probleme, čuli smo u ovoj četverosatnoj raspravi. Moje pitanje gospodinu ministru, da nam kasnije pojasni. Što je on kao ministar učinio. Da li je on pozvao smo govorili. 6 predsjednika gospodarskih komora, predstavnike Obrtničke komore, predstavnike školskih ustanova da vidimo kako kadrovski stojimo u tim područjima i koji su rezultati proizašli iz tih razgovora. Umjesto toga stoji: "Republika Hrvatska će donijeti u prvom polugodištu 2007. godine Strategiju industrije politike Republike Hrvatske". Dakle, opet se obećava nešto, ali ja bih volio stvarno znati što se dogodilo, da li je ikada bilo kakvih konkretnijih razgovora, prijedloga, inicijativa. Ja ću vam, kolegice i kolege, reći. Uzmite slovensku "Muru", jedno vrlo uspješno poduzeće. Gdje oni, kolegice i kolege, educiraju svoje dizajnere? Gdje? Šalju ih na edukaciju u Zagreb jer u Ljubljani ne postoji škola dizajna. Dakle, mi educiramo njihove dizajnere, oni ih uklapaju svoju strategiju, koriste optimalno, koordiniraju sve što treba koordinirati i tvrtka funkcionira. Mi nismo u stanju ni promisliti i dogovoriti se ni školovati kadrove. Ako ne može u Zagrebu mogli smo koristiti "Tempusova" sredstva Europske unije, mogli smo koristiti niz drugih izvoza financija. Međutim, nikada ništa u biti nismo konkretno napravili. Slažem se, ni prošla to Vlada nije učinila, ali prošla Vlada nije predmetom ove interpelacije i to je moja zamjerka potpredsjedniku da nas pušta da pričamo o razdoblju van ove interpelacije. To nije dobro, to nema smisla. Gubimo sate i sate, a do nikakvog zaključka konkretno ne možemo doći. Svatko ide u širinu, gdje mu odgovara, a jasno tekstilna i obućarska industrija će očito ostati tamo gdje jesu što apsolutno ne mogu prihvatiti. Ovih famoznih 20 milijuna kuna, tako ovdje stoji. Ja ću se također njih dotaknuti. Pogledajte koji je to apsolutni iznos i pogledajte očito koji je to naš prioritet. Kolega Letica je to komparirao sa nekim drugim investicijama. Ja ću samo vas podsjetiti, kolegice i kolege, prošle godine da bi se 33 skijašice spustile na Sljemenu utrošeno je na pripremu staze na Sljemenu preko 200 milijuna kuna, a za 33 tisuća radnica koje stoje na tankom tekstilnom ledu se ne čini ništa. Ulaže se samo 10% toga iznosa godišnje. To je neprihvatljivo i na ovaj način definitivno nećemo moći riješiti pitanje tekstilne i obućarske industrije. još jednom podsjećam, trebali smo dobiti podatke vezane uz rad Vlade i program Vlade na ovom području. Nismo trebali dozvoliti Vladi da nas obmanjuje sa obećanom, da ne razumije./ sa strateškim okvirom u kome ne stoji ništa. Nismo trebali, jasno, dozvoliti da se razgovara o strategiji odrednica koje će tek pro futuro također ugledati svijetlo dana. Trebalo smo, jasno, se koncentrirati na dobrim primjerima u nas i u susjednim zemljama kako u biti pomoći tekstilcima i obućarima. Hvala lijepo.

tj., na interpelaciji, a nije govorio ni riječi, dakle, o samoj interpelaciji koju smo mi predložili. A mislim da bi bili itekako bitno, dakle, da se još jedanput veli da mi u našoj interpelaciji predlažemo 8 konkretnih mjera za spas tekstilne i obućarske industrije u Republici Hrvatskoj. Od dakle, ponovit ću, od saniranja pa traženja prijelaznog perioda za provedbu mjera u pregovorima sa Europom pa do određenih poreznih olakšica, itd. Mislim da je bitno istaknuti, da smo trebali istaknuti dakle u prijašnjoj raspravi upravo i te mjere da ih se istakne razlika između interpelacije i izvješća. Dakle, izvješće Vlade, kao što je bilo rečeno, govori o nekim potezima unatrag 3 godine kojih zapravo i nije bilo i govori o nekakvim čista formalnim formalnim stvarima koje bi trebao napraviti od strateškog okvira za razvoje, strategije industrijske politike pa do strategije razvoja. Evo ja se nadam dakle da će me kolega dopuniti sada. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Dorić. Izvolite.

Biserka Perman i tako redom.